da se ne strinjate, da so bila ravnanja neprimerna in tako naprej. Tukaj se lahko celo strinjava ali ne, ni to bistveno, bistveno je, da v demokratični državi obstajajo za to institucije oziroma načini, kako se na to odzvati. Če vi ali minister ocenjujete, da je je ravnal narobe, se zato obrne na sodišča, organe pregona in tako naprej. Nikakor pa ni sprejemljivo, da v imenu tega minister njemu odpove status kulturnika. To je problem. Saj ni problem v tem, ali se mi strinjamo z njim ali ne. Tudi jaz se v marsikaterem njegovem dejanju ne prepoznam in bi ravnal drugače, ampak sankcije niso bile prave, ker živimo v pravni državi. To je tako, kot da bi nekomu, ki naredi prometni prekršek, odvzeli otroški dodatek, če nekoliko karikiram. Samo to je problem. Hvala lepa.

Če karkoli naredi na prekrškovni strani, potemtakem gotovo ni minister tisti, ki je zadolžen za sankcioniranje. In to mu je dejansko odgovorilo tudi Ustavno sodišče. Zaradi tega, ko minister govori, da deluje zakonito, mu tukaj mi osporavamo. Mi tega ne govorimo na pamet, črno na belem je to zapisano. Torej, minister deluje nezakonito, ker si tudi drugače tolmači svojo vlogo. Njegova vloga ni biti cenzor slovenske kulture.

Tukaj gre predvsem za to, da mi želimo preprečiti kulturni molk, ki se dogaja v tem trenutku. Zelo ponosno govorite o tem, da imamo prvič v zgodovini najvišji proračun, in super je tako in nihče tega ne osporava – potrebno je povedati, v kakšnih okoliščinah. To je prva stvar. Druga stvar, kje ta denar je. Če govorimo o institucionalni kulturi, mogoče, če pa govorimo o nevladnih organizacijah in samozaposlenih, gotovo ne. Torej, paradoks situacije, ki ga ponavljamo že dva dni, je to, da se hvalimo z nečim, česar tisti, ki je naslovnik tega, ne dobi. Po eni strani bomo novemu muzeju osamosvojitve, ki je nam vsem sveta, sveta, namenili – koliko? Skoraj 10 milijonov, po drugi strani imamo institucije, ki so našo osamosvojitveno zgodovino predstavljale že na korekten način. In seveda se sprašujemo, čemu je potrebno v kulturi, ki je podhranjena, ponovno odpirati z 9, 10 milijoni muzej z neko vsebino, ki so jo predstavljale že druge institucije, v katere ste kadrovsko tudi že posegali v zadnjem letu. Torej gre za osnovno razumevanje svojega lastnega poslanstva – država, to sem jaz. O tem govorimo in proti temu se borimo. Država smo vsi mi. In zato, da država funkcionira, je potrebno uveljaviti pravni red. Minister za kulturo ne more poseči na področje, ki ni njegovo. V primeru Zlatka je to naredil. Upravno sodišče pritrjuje temu, kar vam danes govorim. Glede denarja je pa slednje. Super, ampak moramo povedati resnico, v katerih okoliščinah je prišlo do tega. Nimamo nobenih omejitev zadolževanja v zadnjem letu

To počnemo, s tem se hvalimo – z zadolževanjem bodočih generacij. Kultura pa res, če je pravilno izkoriščena, finančno ustvarja dodano vrednost, nekateri pravijo 1 : 3, drugi pravijo 1 : 4. In zato je zelo pomembno, kam se bo ta denar vložil. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Samo Bevk, pripravi se gospod Franci Kepa. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Najprej bi se rad zahvalil predsedniku Državnega zbora Igorju Zorčiču, da je bila napovedana skoraj 18-urna razprava ob interpelaciji ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na moj predlog razdeljena na dva dneva ter da smo končno tudi na tem področju prešli na vsaj kolikor toliko normalno delo. Kajti razpravljati in odločati ob 4. uri zjutraj je vsaj nekulturno, če že ne nehumano, saj nimamo izrednih oziroma vojnih razmer. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da to ostane standard. Ne samo zaradi nas poslancev, temveč tudi zaradi vseh zaposlenih, ki sploh omogočajo izvedbo sej Državnega zbora. Na začetku svoje razprave bi rad izkoristil priložnost in ministru dr. Vasku Simonitiju čestital za njegov 70. rojstni dan in mu zaželel vse dobro. Čestitke tudi vsem materam za današnji materinski dan. Naj mi bo dovoljen kratek ekskurz v skoraj 15 let oddaljeno obdobje. To je že moja druga interpelacija zoper ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija. Odkar imamo samostojno in neodvisno državo Slovenijo, se je takrat prvič zgodilo, da je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za kulturo. Razpravo smo imeli 29. novembra 2006. Vlada si je takrat na področju financiranja kulturnih dejavnosti zastavila dokaj neambiciozne cilje, kar je bilo zgolj ohranjevanje doseženega stanja ter ni sledilo izhodiščem nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2004–2007. Tudi takrat sta se Vlada in ministrstvo ukvarjala predvsem z mediji. V prvi vrsti z Javnim zavodom Radiotelevizija Slovenija. Kakor da se zgodovina ponavlja, s tem da se je danes RTV pridružila še Slovenska tiskovna agencija. Že na hearingu leta 2004 sem dejal, da bo dr. Vasko Simoniti predvsem minister za medije in manj minister za kulturo. Dejstvo je, da ne podpiram aktualne vlade in z njo nisem zadovoljen. Toda za to smo si krivi sami, saj še danes močno obžalujem neodgovorni odstop takratnega predsednika vlade Marjana Šarca izpred dobrega leta dni. Dal sem svoj podpis za konstruktivno nezaupnico in tudi za interpelaciji zoper ministra za delo in ministrico za šolstvo ter tako tudi glasoval. Interpelacije zoper ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija pa čisto po človeški plati nisem mogel sopodpisati in je tako moj podpis umanjkal. Kako bom na koncu glasoval, se še nisem odločil. Pred tem se bom posvetoval s kolegicami in kolegi v naši poslanski skupini. Naj povem, da sem pred 15 leti interpelacijo podprl. Preveč projektov smo v mandatu dr. Simonitija 2004–2008 uresničili prav na moj predlog in predlog Socialnih demokratov. Seveda se z marsičim, kar dela aktualno Ministrstvo za kulturo, ne strinjam, o tem na široko govori tudi besedilo interpelacije. Nekaj več z moje strani tudi v nadaljevanju. Resnici na ljubo pa je vendarle treba priznati, proračun Ministrstva za kulturo je v letu 2021 doslej nominalno najvišji, poleg tega pa se bo izvajal tudi zakon o kulturnem evru, ki ga je predlagala naša vlada v mandatu Marjana Šarca, ministrstvo za kulturo pod vodstvom Socialnih demokratov pa je ta zakon vsebinsko pripravilo. V nadaljevanju bi rad izpostavil štiri projekte iz takratnega obdobja. Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je 2008 podprl zakon o kulturnem evru za obdobje 2009–2013, katerega prvopodpisani predlagatelj v imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov sem bil. To je bil tudi zadnji zakon o kulturnem evru, ki se je izvajal. Ko smo ga v mandatu 2011–2014 predlagali na novo, da bi ga nadaljevali, ga koalicija, katere del smo bili, ni podprla. Četrti zakon je bil sprejet v mandatu naše vlade konec leta 2019, sedanja vlada pa ga je vključila v proračuna za leti 2021 in 2022. Drugič. V mandatu ministra dr. Simonitija je Vlada predlagala znak evropske dediščine za Partizansko bolnico Franja, ki ga je dobila leta 2007. Tretjič. Leta 2007 je poplava skoraj v celoti uničila Partizansko bolnico Franja. Takrat sta Ministrstvo za kulturo in Vlada Republike Slovenije zagotovila sredstva za njeno obnovo. Projekt sta uspešno zaključili vladi Janeza Janše in Boruta Pahorja, otvoritev je bila junija leta 2010. Po uničenju Franje leta 2007 je na primer Ljudmila Novak v imenu takratne koalicijske partnerice NSi predlagala zgolj postavitev obeležja na parkirišču, objektov v soteski pa naj ne bi obnovili. Četrtič. Ministrstvo za kulturo pod vodstvom dr. Simonitija pa je v svojem mandatu že leta 2006 podprlo in sofinanciralo projekt vpisa dediščine živega srebra in mesta Idrije na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine Unesca. Vpis je bil potrjen leta 2012. Kaj ima to opraviti z današnjim časom? Odvisno od zornega kota gledanja. Vsakdo si lahko tolmači to na svoj način. Jaz tako, da nisem prispeval podpisa pod interpelacijo. Spoštovani, sedaj pa o dveh namerah Vlade in Ministrstva za kulturo, s katerima se ne strinjam. O nekaterih drugih so spregovorili že moji kolegi in kolegice. O STA, se pravi Slovenski tiskovni agenciji, in o novem muzeju slovenske osamosvojitve. Slovenska tiskovna agencija je prepomembna, da bi lahko mirno spremljali njeno uničevanje. Z nesporno zgodovinsko vlogo pri vzpostavljanju samostojnosti Republike Slovenije, za katero je bil eden temeljnih pogojev neodvisno, avtonomno obveščanje domače in tuje javnosti, je STA aorta slovenskega medijskega okolja, ki ga dnevno napaja s stotinami novic, in obenem ključna državna infrastruktura za komuniciranje s tujimi javnostmi. Edina ustanoviteljica in družbenica STA je Republika Slovenija. Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA. Celo vladna služba za zakonodajo opozarja Vlado, da ima zaustavitev izplačil oziroma nesklenitev pogodbe za financiranje STA lahko za posledico okrnjeno ali zaustavljeno izvajanje javne službe, določeno z zakonom, ter bi s tem pomenilo nezakonito stanje. Zato poziv ministru in celotni vladi, naj v skladu z Zakonom o STA in sedmim protikoronskim zakonom nemudoma zagotovi financiranje in nemoteno izvajanje javne službe STA ter spoštuje njeno avtonomijo in uredniško neodvisnost. Na koncu pa še nekaj malega o novem muzeju slovenske osamosvojitve. Naj kar takoj povem, da novega muzeja ne potrebujemo. Ne potrebujemo neke povsem nove institucije s celotnim administrativnim aparatom, direktorjem, njegovim namestnikom, računovodjem, knjigovodjem, tajnico, hišnikom in tako dalje Namesto novega javnega zavoda moramo strniti strokovne, organizacijske, finančne in prostorske kapacitete obstoječih institucij, ki se ukvarjajo z novejšo zgodovino, ter postaviti novo, ambiciozno, če hočete celo monumentalno ali širokopotezno razstavo o slovenski najnovejši zgodovini, razstavo o nastanku slovenske samostojne in neodvisne države. Skupaj bi se morali povezati Muzej novejše zgodovine Slovenije, Park vojaške zgodovine v Pivki, Vojaški muzej Slovenske vojske ter nekateri pomembnejši pokrajinski muzeji ter tak razstavni projekt skupaj uresničiti. Z gradivom pa bi lahko sodelovali vsi slovenski muzeji, vključno s privatnimi zbiralci. Mislim, da je to boljša rešitev kot pa ustanovitev novega javnega zavoda. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo. Gospod Franci Kepa ima besedo, pripravi se mag. Andrej Rajh. **FRANCI KEPA (PS SDS):** Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam ministra za kulturo! Čestitke ob visokem jubileju. Čestitke tudi vsem mamam ob današnjem dnevu. Današnja interpelacija je nepotrebna in metanje časa skozi okna in vrata. Pregovor pravi, da bogu krademo čas, državi pa denar. Očitkov v interpelaciji je mnogo. Eden od očitkov je nepravilno odpiranje kulturnih ustanov v času epidemije. Virus je prizadel skoraj vse panoge, tudi kulturo. Po prvem valu so se že v mesecu maju odpirale kulturne ustanove, drugi val pa je bolj dolgotrajen in vsi že pogrešamo kulturne prireditve v živo. Nekatere zadeve se odvijajo po spletu, nekatere so se odvijale v zelo zmanjšanem obsegu v živo, vendar vem, da to ni isto. Očitek, da se za kulturo v celoti namenja premalo sredstev, je brezpredmeten. Ravno obratno, saj se toliko sredstev, kot v letih 2021 in 2022, ni še nikoli namenilo za kulturo v zgodovini samostojne Slovenije. Za leto 2021 je proračun namenil 237,9 milijona in za leto 2022 229,6 milijona. V prejšnjih, bolj levo usmerjenih vladah so bili ti zneski nižji, tako da bi lahko bili današnji predlagatelji interpelacije hvaležni, da se je kulturni minister Simoniti izpogajal za tako velika sredstva.

z mesečnim plačilom temeljnega dohodka 700 evrov plus 400 evrov za plačilo prispevkov za pokojninsko in socialno zavarovanje. Očitki delavcev v filmski industriji in drugih, da niso bili plačani na datum, so neupravičeni. Kdor je kdaj delal na trgu ponudbe in povpraševanja storitev, ve, da posel ni zmeraj plačan na datum zaključka oziroma podpisane pogodbe. Najprej moraš dobiti posel na trgu, nato podpišeš pogodbo, kjer je naveden datum realizacije in datum plačila, pa velikokrat v praksi pogodba ni realizirana. Ni plačila na datum kljub opozorilom strankam osebno pa tudi z odvetnikom, plačano je z zamikom ali v skrajnosti včasih tudi ne. Primeri so stečaji firm in osebni bankroti. Kulturno ministrstvo se je potrudilo s plačilom vseh storitev skladno s podpisanim pogodbami. Dobrih 2 tisoč je v državni takih samozaposlenih v kulturi, ki jim ministrstvo redno vsak mesec plačuje prispevke tudi izven epidemije. Kasneje pa tudi pokojnine. Nekaterim za izjemne zasluge, za kulturno, ne vem, neko posebno delovanje v državi, tudi to je nek izjemen, ogromen privilegij, ne vem, katere države to poznajo. To je mogoče samo v kulturi. Ali je število teh domnevnih upravičencev visoko ali ne, dejstvo je, da se je to število do sedaj poviševalo skoraj letno. Prav je, da se tukaj naredi red, da se zaveda za vsakega posameznika dobro prouči in nato odloči, kdo je res upravičen, da mu država plačuje prispevke, in kdo ne. V bližnji preteklosti so bili odkriti primeri, ko se je to plačevalo, poleg tega pa so domnevni upravičenci imeli razne firme, na katere se jim je nakazovalo dodatna sredstva. Tudi jaz se bom dotaknil gospoda Čordića, če se mu lahko reče gospod, zaradi blatenja častne garde na proslavi,

do takih sredstev, že zaradi tega ne. Marsikdo od teh je sposoben tudi sam na trgu zaslužiti denar za prispevke ali vsaj del tega. Od predlagateljev interpelacije ni bilo slišati obsodbe groženj s smrtjo ministru za kulturo Simonitiju in sodelavcem, novinarju Petku, Alenki Gotar, Vesni Jurca Tadel, Mitji Iršiču in tudi drugim. Obsodili niso niti vandalskih podvigov na fasadah Ministrstva za kulturo in lastni hiši ministra. V teh tako imenovanih performansih je bila uporabljena krvavordeča barva, ki še dodatno daje težo tem grožnjam. Take in podobne grožnje so se začele dogajati že pred prisego te vlade lanskega marca. Tudi sam sem bil deležen groženj z rdečo barvo na fasadi, zato popolnoma razumem, kako se ob tem počutijo minister in vsi drugi udeleženi. Te grožnje bi morali najodločneje obsoditi, storilce pa ujeti in jim pravično soditi. Te grožnje so poleg vsega drugega tudi odraz strahopetnosti storilcev, saj se po navadi dogajajo ponoči. Se pa predlagatelji interpelacije obregajo ob Ukom, ker ni plačal računa STA. Ukom preprosto ni sklenil pogodbe s STA, ker ne dobijo od direktorja Veselinoviča ustrezne dokumentacije.

mnogo nesnage in umazanije je bilo. Lahko bi kdo iz Levice, iz te so v preteklosti dejali, da so bili večkrat tam in da se tudi poznajo, predlagal kakšno čistilno akcijo v Rogu že v preteklosti.

Očitek Metelkova – odpor je zaradi premaknitve nevladnikov, načrt za muzej je narejen, ali idejni ali za gradbeno dovoljenje ali za projekt za izvedbo, ne vem. To se je dalo narediti pod bivšim ministrom Prešičkom, se pravi pod prejšnjim ministrom. Interpelacije ne bom podprl, ker je minister Simoniti že v preteklosti kvalitetno deloval, deluje zavidljivo dobro sedaj in prepričan sem, da se bo maksimalno trudil za pomoč in razvoj kulture v prihodnosti. Hvala.

RAJH (PS SAB):** Spoštovana podpredsednica, minister, državna sekretarka, kolegice poslanke in poslanci! Ni mi ostalo veliko časa, zgolj ena minuta 44 sekund, zato bom poskušal biti kratek. Interpelacijo zoper ministra bom podprl, podprli jo bomo vsi v poslanski skupini in na samo glasovanje bo prišla tudi predsednica naše stranke mag. Alenka Bratušek. Zakaj jo bomo podprli? Tudi zato, ker so za to vlado predvsem pomembni koncerti Thompsona v Mariboru, tudi zato, ker ta vlada želi v naše kraje siliti fašistične pevce in tako negirati dolgoletno tradicijo odprtosti, strpnosti in miroljubnosti, na osnovi katere naše mesto živi in slovi.

Hvala, podpredsednica. Lep pozdrav, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Veliko je bilo govora, veliko besed o tem, kaj je kultura, celo slišali smo, kaj je zdrava kultura, kaj je prava kultura. Eden izmed kolegov iz Nove Slovenije je celo rekel, da podpira vse, kar je naše, vse to, kar pomeni, da smo Slovenci. Slišali smo celo take nacionalizme. Ampak dejstvo je, da je kultura raznolika, široka, zelo širok pojem, in dejstvo je, da je kultura odraz raznolikosti naše družbe. Če smo iskreni v svojih besedah, da nam je raznolikost družbe pomembna vrednota in da jo spoštujemo, potem imamo enak odnos tudi do kulture in je ne presojamo niti ne obsojamo, ampak iščemo smoter politike v tem, da ustvarjamo pogoje za to, da kultura deluje. Tukaj letijo neki glavni očitki na obstoječega ministra, torej da ni tisti, ki ustvarja pogoje, ampak da posega na polje rušenja tistega, kar tej vladi oziroma obstoječi koaliciji, seveda z vodilno SDS, ni všeč. Seveda ni tarča celotno polje kulture. zadržkov lahko, verjamem, podamo tezo, da vas nekako moti predvsem tisti napredni oziroma bom rekla liberalnejši del kulture, če hočete. Upam si celo reči, da je to tisti del kulture, ki od človeka včasih terja globlji razmislek, kaj je želel umetnik s svojo stvaritvijo povedati, in da je včasih ta razmislek lahko težji od hitrega dojemanja nekega sporočila. Je pa res, da nam taka kultura mogoče v sedanjosti pomeni manj, kot pomeni skozi prizmo pogleda v prihodnost, ko bodo imeli naši zanamci pogled. Ker dejstvo je, da nas preteklost tudi uči, da je bil marsikateri umetnik v svojem aktualnem ustvarjanju v tistem času, ko je živel, nerazumljen, pa je skozi prizmo preteklosti zapisan z zlatimi črkami. In ne nazadnje govorimo o tem, kar je jedro problema oziroma v čemer stranka SDS vidi glavni problem, in to je o tem, da določen del kulture svoj smoter išče v razvijanju kritične misli. Ta kritična misel vas tako zelo moti. Jaz mislim, da bi moral politik, politika, predvsem pa minister to kritično misel sprejemati, jo slišati, se o njej predvsem preizpraševati, kaj ta kritična misel sporoča, ne pa te kritične misli poizkušati utišati. Mogoče je celo preveč idealistično ali pa utopično, ampak vendar, minister, jaz do neke mere celo verjamem, da bi vi svojo vlogo lahko poiskali v tem, da bi bili glas kulture in bi na Vlado prenašali impulze, ki prihajajo s terena, ampak ste si vzeli oziroma ste ponotranjili vlogo nekoga, ki je zgolj izvrševalec navodil, nek statist na ministrstvu. Mislim, da ko boste mogoče za nazaj pogledali svoje opravljeno delo, vam bo za kakšne izmed stvari žal.

si, da kritična misel iz civilne družbe, iz kulturne sfere, iz umetnosti ne prihaja, demokrat pa ravno to vrenje, pa najsibo v kulturni srenji, v civilni družbi, s strani kogarkoli, to vrenje, to svobodo razmišljanja, ustvarjanje, to delovanje, vse to razume kot nekaj pomembnega za utrjevanje in razvijanje demokratične družbe. tukaj je razlika med dojemanjem aktualne politike in dojemanjem večinskega dela tako slovenske politike kot tudi slovenske družbe. Ja, sestavili ste vlado, gospod Simoniti je postal minister, seveda da je oblast na tak način legitimna, ampak nihče vam pa ni dal legitimnosti, da se družbeni red spreminja spreminja do te mere, da se želi ugašati kritično misel, in to kjerkoli in kadarkoli. To je glavni očitek, pod črto je to v bistvu temelj vsega, kar se mora očitati tudi današnjemu interpelirancu, ker vsebinski očitki, ki so razloženi pisno v interpelaciji in so bili danes oziroma že tudi včeraj predstavljeni, niso dobili odgovora, pa je vendar temelj vsega iskati v tem, da je želja po utišanju kritične misli večja od razumevanja tega, kaj pomeni demokracija. Politika, mi vsi tukaj notri ne bi smeli biti sodniki, presojati, blatiti, govoriti čez enega kulturnika ali pa en del umetnosti. Lahko nečesa ne razumemo, lahko ne gremo v eno galerijo, lahko ne spremljamo ustvarjanja enega umetnika, lahko obiščemo ali pa ne obiščemo gledališča, lahko nam je bližje Drama, bližje obisk folklorne prireditve, se raje podružimo na veselici ali gremo v Slovensko mladinsko gledališče ali pa obiščemo v Stari mestni elektrarni predstavo od zavoda Maska. Različni smo in različnost nas bogati. Z izrinjenjem ali z diktiranjem tega, kaj je boljše in celo kaj je zdravo in ne zdravo – se opravičujem, če svoje besede, koalicija, slišite, potem minister, ki je tudi zgodovinar, razume, kam so take težnje in take besede po razlikovanju in odvračanju, da je nekaj zdravi del družbe, nekaj pa nezdravi del družbe,

SDS):** Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Tretja interpelacija v dobrih 10 dneh in vedno ista zadeva. Kaj se zgodi z ministrom, ki ima najvišji proračun, tokrat najvišji proračun za kulturo v letu 2021? Kaj se zgodi z ministrom, ki dodatno počrpa 68 milijonov več dodatnih sredstev? Kaj se zgodi z ministrom, ki ima za kar 83 % večje izplačilo kohezijskih sredstev kot leta 2019? Kaj se zgodi z ministrom, ki ima dodatno načrtovanih 87 milijonov nepovratnih evropskih sredstev? In kaj se zgodi z ministrom za kulturo, ki podaljša rok za izvedbo projektov, tudi za končanje operacij iz kohezijskih sredstev? Interpelacija. Očitno smo v časih, ko je nagrada za dobro delo interpelacija, in tukaj so glavni razlogi, zakaj interpelacije ne bom podprl. Poleg tega pa smo že drugi dan, ko poslušamo 10 zlaganih očitkov na interpelacijo in ko predstavnikov predlagateljev nobena vsebinska razprava, nobene finančne posledice, zakaj bomo proti temu, da minister Vasko Simoniti odide, ne zadovoljijo. V zadnjih dveh dneh je bilo veliko govora, kaj je kultura. Jaz sem si danes še prebral stališča tako obeh predlagateljev kot tudi poslanskih skupin Levica, SD, SAB in LMŠ. Tako nizka raven kulture v Državnem zboru pri nobeni interpelaciji še ni bila povedana. Govorimo o interpelaciji ministra za kulturo, iz interpelacije in iz samih stališč štirih poslanskih skupin pa veje popolna nekultura. Kultura, ki je osnovana na lažeh, zavajanju in žalitvah, to je ta tako imenovana liberalna, napredna, bolj globoko misleča, z globljimi sporočili in bolj kritičnomiselna kultura, ki veje s strani predlagateljev interpelacije. Očitno je to ta kultura, ki jo podpira KUL koalicija. Kri na cesti in kultura v institucijah, ki jih vi podpirate, za katere pa ni kriv gospod Vasko Simoniti, ampak se za to, da so določene skupine šle iz Roga, zahvalite vašemu podporniku gospodu Zoranu Jankoviću. Pa še nekaj vsebinskih zadev, da ne bom, za razliko od predlagateljev, govoril v prazno. Prvo dejstvo. Izvajanje storitev na področju kulture, kako se nič ni naredilo za kulturo. Dejstva. Sredstva za samozaposlene v kulturi so se zvišala za 700 tisoč evrov kljub pandemiji. Možnost dodatnih interventnih sredstev, skupaj 7,9 milijona evrov mesečnega temeljnega dohodka, 700 evrov na samozaposlenega. Plačevala so se programska sredstva javnim institucijam, kljub temu da program zaradi pandemije ni mogel biti izveden. Slovenija je bila ena izmed prvih držav v EU, ki je na pobudo ministra za kulturo po koncu prvega vala odprla galerije, muzeje in knjižnice. Kako se niso plačevali socialni prispevki samozaposlenim v kulturi – morda bo tole branje zanimivo predvsem za tiste, ki živijo v gospodarstvu in za katere baje sklicujete nujno sejo sejo določenih odborov. Evidentirana sredstva, ki so jih iz proračuna Ministrstva za kulturo dobili samozaposleni v kulturi, zgolj za socialno kulturo v letu 2020 znašajo 19 milijonov, povprečno na osebo 5 tisoč 800 evrov socialne podpore. Spoštovani samozaposleni v gospodarstvu, ste vi bili na tako dobri poti, kot so bili kulturniki pod vodstvom ministra za kulturo, ki se ga danes interpelira? Niso bili. Upamo, da bodo v PKP9 gospodarski subjekti tega deležni. Naslednja stvar, napadi na svobodo in neodvisnost novinarskega dela. To tako imenovano svobodo in neodvisnost branijo tisti, ki so potomci tistih družbenopolitičnih delavcev, katerih duh še danes veje po državnih medijskih institucijah, kot sta RTV in STA. To, da se desnici oziroma ministru za kulturo očita napad na svobodo in predvsem na neodvisnost novinarskega dela, je sramotno delo v interpelaciji. 90 % RTV-ja stalno napada, karkoli je minimalno desno od sredine. vse urednike – in tudi to je del vaše interpelacije, kadrovanje – vemo, kam spadajo intimno in politično in družinsko in še kako drugače. In vi govorite, kako ta minister in ta vlada napadata neodvisnost in kako kadrujeta. Koga je gospod Vasko Simoniti oziroma ta vlada imenovala v uredniško politiko na primer RTV? Če pa govorimo o STA. Če direktor STA slabo plačuje svoje delavce, to ni krivda Vaska Simonitija. Če ta direktor STA poskrbi zase, je to deloma krivda krivda ministra, ki bo to moral tudi rešiti, vemo pa, kako se zadeve rešujejo, kjer ena izmed strani ne upošteva zakonske materije. In vi danes drugi strani, ki očita STA, da ne izpolnjuje zakonskih določb, očitate kršitve zakonodaje. Skratka, tipično levičarsko. Če česa Levica ne naredi oziroma naredi slabo, s prstom kaže na desnico. O medijih bi lahko še veliko več govorili, ampak mislim, da vam je gospod Kaloh nalil čistega vina o tem, kako se vi borite za svobodo in neodvisnost novinarskega dela, vsi pa vemo, kakšno je stanje vsaj v javnih novinarskih zavodih, predvsem, kot sta RTV in STA. To, kar je komercialno, me niti ne zanima tako, ker ima vsak lastnik možnost in svobodno voljo, da dela, kar želi.

statusa, kdo dejansko je samozaposlen v kulturi. Morda za začetek ne bi bilo slabo, da bi del ekipe gospoda Simonitija pogledal, kdo vse je na primer od leta 2015 zaprosil za status samozaposlenega in kdo od njih je status dobil in kdo ga ni dobil. Zelo zanimiva imena bi prišla, pa ne bom danes z njimi operiral. Ker se je politično imenovalo ljudi, ki so dobili status, in politično dalo odklonilno mnenje, zakaj kdo ne more biti samozaposlen v kulturi. Ti samozaposleni, ki so v prvi vrsti tisti, ki s piščalkami piskajo, kako se jim kratijo pravice – ta dva grafa / pokaže predmet/ jih demantirata. Višina finančnih sredstev za samozaposlene v kulturi raste. Dnevno nadomestilo za samozaposlene v kulturi raste. To so ti tako imenovani ubogi samozaposleni v kulturi, ki za razliko od tistih, ki kulturo doživljajo in preživljajo na trgu,

za kulturo v zgodovini Slovenije, in kjer je pred nami 10 zlaganih očitkov o tem, zakaj mora minister pasti. Minister mora ostati, ker ima pred sabo še veliko dela, da uredi stanje na področju kulture. Hvala. Hvala lepa. Repliko ima gospa Sukič. ga tudi dobila, ampak če bi bila danes slučajno še zmeraj samozaposlena v kulturi, bi vi verjetno predlagali, da mi minister revidira status in mi ga vzame. Hvala lepa.

določal, komu naj minister da status, komu ga ne da, le da naj naredi recenzijo. Če ste upravičeni, gospa Sukič, z veseljem, naj se vam podeli status samozaposlene. Če izpolnjujete pogoje. Določen del teh samozaposlenih jih ni. Zato prosim, spoštovana predsednica, da drugič opozorite razpravljavce, da ne izkoriščajo replike za nekaj, česar sploh nekdo ni rekel. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bom opozorila oba. Najprej gospo Sukič, ker je replicirala v delu, kjer ni bila upravičena do replike, ker je bila to dodatna razprava. Drugi del opozorila je pa za vas, gospod Lisec, ker niste dali postopkovnega predloga, ki bi bil v zvezi s poslovnikom, ampak ste vsebinsko replicirali na prejšnjo repliko. Zdaj imamo pa eno repliko, ki bo res replika. Dr. Trček. Hvala za besedo. Poslanec Lisec, čeprav je dolgoletni poslanec, politolog in predhodno strokovni sodelavec SDS, očitno ne razume socialdemokratskega in ustavnega pogleda na medijsko krajino, ker je ubesedoval, da ga privatni mediji niti ne zanimajo, ker tam lastnik lahko dela, karkoli hoče. Zaenkrat se v Sloveniji to še ne da in upam, da se tudi ne bo dalo, ker obstaja delovnopravna zakonodaja. Hvala.

O tem se je tudi v tej interpelaciji premalo govorilo oziroma dajalo premalo poudarka ravno na to temo, se pravi na izdajo knjig, na izdajo novih knjig, na odprtje knjigarn, na odprtje knjižnic oziroma tudi na samo delovanje oziroma nakupovanje knjižničnega gradiva v sklopu nakupovanja gradiv v knjižnicah, sploh na splošnoizobraževalne knjižnice mislim.

Vem, da imate radi knjige, vem, da imate radi knjižnice, vem, da imate radi literaturo, in ti vaši odgovori so bili vse prej kot v smeri tega. Želim, da se tudi v bodoče kot minister – odvisno, kako bo s to interpelacijo danes – posvetite bolj konkretno knjigam, knjigam, tudi bralnemu opismenjevanju, tudi v tej smeri je bilo premalo narejenega s strani Ministrstva za kulturo in z vaše strani kot ministra za kulturo. za kulturo. Pa glede na to, da ste že začeli na Ministrstvu za kulturo, sploh ko gre za Agencijo za knjigo in tudi za nakupovanje gradiva prek

agenda vaše politične stranke, ki jo tudi zastopate vi kot minister. In s tem se ne strinjam. Če govorimo o pluralnosti, bodimo pluralni in se zavzemajmo za odprto družbo, za odprtega duha in predvsem za veliko branja, različnega branja, kvalitetnega, seveda. Tudi zato bom glasoval za vašo interpelacijo. Prosim, da stopite s tega igralnega odra, ki ste nam ga teh zadnjih 17 ur predstavljali, in da se nam predstavite kot nek strokovnjak, kot minister za kulturo. Hvala.

zato vsem mamam, vsem, ki to še boste, in vsem, ki bi to želele biti, iskrene čestitke za materinski dan. Čestitke pa tudi dr. Vasku Simonitiju za njegovih 70 let, za vse, kar je do zdaj naredil, in tudi čestitke za trpežnost. Kajti za tole, kar je doživljal zadnjih 20 ur, je potrebne kar precej energije. Posebne čestitke pa zasluži minister, ker se je končno lotil kidanja Avgijevega hleva slovenske kulture, se pravi vsega, kar se je zavleklo pod okrilje ministrstva. In samo pričakujem in upam, da bo s tem uspešno uspešno nadaljeval. Mogoče bi moral kakšne vile za kidanje zamenjati za take z več pravnega znanja in izkušnjami pa bi bil pri tem še bolj uspešen. Vsekakor pa je to za Slovenijo, za slovenski narod, za slovensko državo izjemnega pomena. Kajti gre za vprašanje slovenske kulture. Kakšna je tukaj situacija, lepo pove tisto, kar se je zgodilo zadnjič v prejšnji interpelaciji. Takrat sem samo rekel, da bi bilo dobro, da se šolstvo znebi levičarske indoktrinacije, od LGTB do vsega ostalega kulturnega marksizma, in je bil potem cel vihar. Pa sem lepo povedal, kaj bi pa potrebovali, s čim to nadomestiti – z več slovenske kulture, z več Cankarja, z več Prešerna, če želite z več Draga Jančarja, z več tistimi, ki imajo mednarodni ugled in ki so zagotovo del slovenskega izročila in prave slovenske kulture. Tisto, kar so danes že mnogi kazali, ima en skupni imenovalec. Kaj mislite, da je skupni imenovalec, če želite, podgane v naročju brezjanske Marije, križa, ki ga zažgeš na obali, čeprav je to spomenik umrlim v tragični nesreči na morju, pa potem trganja oziroma skrunjenja slovenske zastave, da ne govorim še o kakšnih psih in vsem ostalem? In vse to se prodaja pod slovensko kulturo, celo nagrade se podeljujejo za to. To, oprostite, s kulturo v tistem prvobitnem pomenu besede, najbolj plemenitem, najbolj pozitivnem pomenu besede nima prav nič skupnega. Ali pa namakanje križa v urin in vse ostalo. To, kar se tukaj dogaja, je v resici kulturni marksizem. Kaj je kulturni marksizem? To je poskus izničenja vsega tistega, kar tvori bistvo enega naroda. Proti temu sem tudi zadnjič – in danes ponovno postavljam – postavil vprašanje več vrednot. Vrednot, ki so jim sledili tudi veliki slovenski ustvarjalci, tisti pravi ustvarjalci slovenske kulture kot Prešern, Drago Jančar in vsi ostali, ko ko so pisali oziroma risali, odvisno od umetnika, svoja dela. Vprašanje vrednot. Tako kot gre za vrednote v politiki. Zaradi tega je v resnici ves ta cirkus s to interpelacijo. Prvi cilj te interpelacije je, da se ošibi vlada, da se poskuša preprečiti, da bi minister s svojim delom, s svojim poslanstvom za krepitev prave slovenske kulture nadaljeval,

Za denar gre, za silno donečimi besedami kot vedno gre za denar. Gre pa tudi za to, o čemer sem govoril, za vprašanje vrednot in za vprašanje kulturnega marksizma, ki poskuša izničiti slovensko kulturo, slovenstvo, vse tisto, čemur je v resnici kulturno ministrstvo posvečeno, ohranjanje česar, krepitev česar kot prave slovenske kulture je njegova naloga. To je v resnici cilj te interpelacije. Zaradi tega tej interpelaciji v celoti nasprotujem in je ne bom podprl.

kjer bi on kar črtal neke ljudi, in ne razume, da v družbi sobivamo različni ljudje in da imamo tudi različne poglede in pristope h kulturi. Ne, on bi zadušil vse ostale poglede, samo svoje bi še pustil živeti. Pa včeraj ste prespali, kolega, zelo pomembno ugotovitev, ravno minister,

izjemno delo. Preberite si njegov intervju v Siolu pa še na Novi24 TV pa boste vedeli, da ga mimo sekate s takimi bednimi opazkami in presojami sodobne umetnosti, ki je očitno ne razumete. Hvala lepa.

Ali ni zanimivo, kako se ekstremizma, ki dejansko drug drugega gledata, tako levi kakor desni, srečata in drug drugega poimenujeta in kažeta s prstom? Ravno to je bilo videti interpretacije mag. Grimsa in njegovega načina pogleda na kulturo. Kultura bi morala osvobajati. Kultura ni nacionalizem, kultura ni domoljubje, kultura je svoboda. O tem ves čas govorimo. V vsakem primeru nihče od nas, ne minister ne vi ne kdorkoli od nas, ne bo ocenjeval, katera kultura je primerna in ne in katera kultura je dobra in katera je slaba. To lahko počnemo pri matematiki ali pa pri športu, pri kulturi tega ne moremo. Ves čas želimo tudi v naši razpravi na drugo stran deliti to misel, to svobodno misel o kulturi. Dejansko kultura ne omejuje, kultura osvobaja. In prej ko boste to

Hvala lepa za besedo. Dober dan! Spoštovane kolegice in kolegi, interpelirani minister, pozdravljeni! Sredi največje krize smo, krize, ki je še nismo videli vsaj v zadnjih 30 letih naše države, je tako zdravstvena kot socialna, gospodarska in seveda tudi na kulturnem področju. Osebno sem užaloščen, globoko užaloščen, ko spremljam, kako predstavniki Vlade radi govorijo, ko govorijo o kulturi, o plačilu prispevkov recimo za samozaposlene v kulturi kot o nekem privilegiju. Smo v času, ko mora politika biti tista, ki sprejema odločitve, kako ljudem zagotoviti preživetje. Mi vemo, da se je zelo veliko ljudi znašlo na robu preživetja, samozaposleni v kulturi prav gotovo so ena taka skupina. Zato je toliko bolj boleče, ko govorimo o nujnem preživetju kot o privilegiju, oziroma se je minister tudi že izrazil tako oziroma predstavniki Vlade, da so priskledniki, da so prisesani na državne jasli in tako naprej. Jaz temu, kolegice in kolegi, oporekam na celi črti. Plačani prispevki pomenijo osnovno preživetje. Pomenijo, da gre človek lahko k zdravniku, pomenijo, da človeka ne rabi skrbeti, ali bo na stara leta imel za kos kruha ali ne. Da je danes en samozaposleni v kulturi upravičen do tega golega preživetja, obiska zdravnika, če hočete, ali pa skrbi za vsaj približno znosno starost, nekaj, kar je sicer za vsakega zaposlenega v državi samoumevno, mora trdo delati, mora dokazovati, dokazovati s svojimi uspehi, bodisi knjižnimi izdajami, recenzijami, nastopi, predstavami bodisi glasbenimi izdajami in tako naprej in tako naprej, seznam je dolg. In odgovorni na ministrstvu gledajo in rišejo znakce, ali da ali ne.

se bo to poračunalo na ravni minimalne plače. Torej, samozaposleni v kulturi je avtomatsko obsojen na minimalen obračun prispevkov, je obsojen na socialno, zdravstveno in pokojninsko varnost na podlagi minimalne plače. Težko govorimo o privilegiju. Govorimo o golem preživetju, privilegij je daleč nad tem. Je pa zanimivo na drugi strani gledati oziroma si postaviti vprašanje, kdo pa danes, tudi v teh kriznih časih, v času vlade Janeza Janše ne rabi dokazovati ničesar, da je vreden preživetja, da pride do njega nekaj, kar pa je tako rekoč privilegij. Duhovščina, kolegice in kolegi. Predstavniki in predstavnice največje verske institucije v državi. Pa še to ne na osnovi minimalne plače, ampak a priori in brez vsakršnih dokazovanj na podlagi povprečne plače. Samozaposleni v kulturi z dokazili, duhovščina brez dokazil na podlagi povprečne plače. Ljudje, ki so že tako ali tako, kolegice in kolegi, zaposleni v največji firmi, ki ima največjo kapitalsko ozadje, ki ima največ nepremičnin, ki je upravičena šestih davčnih kategorij, ki sedi na zlatu in ima milijardni proračun, ima pa tudi tako sebično in brutalno pohlepno vodstvo, ki niti svojim ljudem noče zagotoviti preživetja. Takšnim ljudem danes država, da rečem, odnaša rit, vodstvu ene take organizacije. Vez med državo in cerkvijo je – kdo? Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kulturo je tisto, ki zagotavlja, ki mora zagotavljati ločenost med cerkvijo in državo, ne povezovanja med cerkvijo in državo, ampak realizacijo ustavne kategorije, ki je sekularnost, ločenost med cerkvijo in državo. Ta isti naslov, kolegice in kolegi, samozaposlene drži na nitki preživetja, tiste, ki mu ne ustrezajo, pa pomete s tega roba tako, da jim vzame status. Spoštovani kolegice in kolegi, jaz bom to interpelacijo seveda podprl, podpisal se bom pod vse točke, najbolj seveda zato, ker ne vidim te vezi država – kulturniki, tega mostu, ki bi Ministrstvo za kulturo in minister Simoniti morala biti, namesto tega vidim globoko vrzel pod tem mostom. Ministru sicer kot človeku želim vse najboljše v prihodnosti, srčno pa upam, da ta prihodnost ne bo na tem ministrskem stolu. Želim mu mirno penzijo, nekaj, se bojim, na kar mnogi samozaposleni tudi po njegovi krivdi danes ne morejo računati. Hvala lepa.

kulturniki na beraški palici, na robu preživetja in tako naprej. Sami ste v besedilu interpelacije zapisali tole, citiram: »Kljub pravici do plačila prispevkov pa je četrtina deležnikov žive kulture še pred epidemijo covid živela pod pragom revščine.« Torej, vse vlade pred tem tega niso uredile, sedaj zahtevate od ministra Vaska Simonitija, da bi to naredil v tem času. V času ministrov SD so bili pod pragom revščine, pa vas takrat ni nič bolelo, zdaj vas pa boli. Razvid medijev. Omenjali ste prej neko novo tiskovno agencijo, ki naj bi se pojavila – ni vpisana v razvid medijev, celo nek inšpekcijski postopek se uvaja proti njim oziroma se preiskuje. preiskuje. In tudi nima nobene zveze s SDS, kar je bilo nekajkrat povedano. To je ustanovil nek posameznik in dela s tem, kar želi. Akos je ugotovil cel kup koncentracij, 18 inšpekcijskih nadzorov radijskih postaj, povezanih v mrežo Radio 1, cel kup kršitev Zakona o medijih, ukrepa pa ne. Naj spomnim, da Akos vodi gospa Muha, zaradi katere je ta država plačala 750 tisoč evrov kazni Evropski komisiji, ker nismo pripravili sprememb zakonov. Postavila sem tudi kar nekaj poslanskih vprašanj, ker gospa krši evropske direktive s tega področja in tako naprej, ampak se ne zgodi nič, ker se pri nas ne sme nič zgoditi. To pa so koncentracije v medijih in to so problemi, ki jih imamo, in kršenje medijske zakonodaje, ne pa 2 % madžarskega kapitala v Sloveniji. Še nekaj o medijih. Kolegica Maša je imela težave z raziskavo medijske krajine s strani Fakultete za medije. Naj vam preberem nekaj ugotovitev. »Večina medijev vlado obravnava izrazito manj naklonjeno kot opozicijo; v nekaterih medijih, 24ur.com, RTVSLO.si, Svet24.si, ni bilo mogoče zaznati enega samega prispevka, ki bi bil napisan s pozicije, ki bi jo lahko označili za desno.« »Pri obravnavi medijskega poročanja ne moremo mimo profila Radiotelevizije Slovenije in tako naprej, nekateri drugi mediji, kot sta Siol.net in Žurnal24.si, imajo občutno bolj uravnotežen odnos do slovenskih političnih akterjev, pa tudi precej manj poudarjeno ideološko konotacijo.« »Vlada je v splošnem obravnavana izrazito manj naklonjeno kot opozicija, leva stališča prevladujejo nad desnimi, tisti, ki so na vrhu, pa so izrazito bolj naklonjeni levi politični opciji in pogledom, ki v slovenskem prostoru veljajo za levo usmerjene. V tem smislu lahko rečemo, da ima levi pol slovenske politike precej močnejšo oporo v medijskem prostoru, kot to velja za njen desni pol.« Samo še dva stavka, tokrat pa od dr. Dejana Verčiča s FDV, profesorja komunikologije, mogoče boste njemu bolj verjeli, pove tole: »Slovenski mediji imajo tradicionalno strukturo, ki jo lahko imenujemo kontinuiteta, in vsakič, ko pride do desne vlade, to doživljajo kot konec sveta. To je velik problem slovenskega političnega življenja, ker levi politični prostor desnega ne doživlja kot legitimnega.« To smo danes nekajkrat slišali. Velik problem slovenskega političnega življenja je, ker levi politični prostor desnega ne doživlja kot legitimnega.

predvidevanje poslanke, da ne živijo na beraški palici. Glavnina kulturnih ustvarjalcev je odvisna od takšnih ali drugačnih aktivnosti v prireditvenem sektorju. Prireditveni sektor je prvi ugasnil in se bo zadnji zopet prižgal. Med tem so – kje? Točno tam, v tišini, nikjer, v limbu nedorečenosti. Ministrstvo za kulturo jim ni, kulturnicam in kulturnikom, ponudilo niti enega konkretnega celostnega ukrepa, v celem času krize pa so najbolj nasrkali. To je tudi glavna kritika opozicije na delovanje ministra za kulturo oziroma ministrstva pod njegovim vodstvom. Tako kot njegove kolegice in kolegi na drugih ministrskih sedežih enostavno ne posluša, ne sliši stroke, ne sliši terena, sedi v svoji pisarni in razmišlja o tem, kako je tam nekje zunaj. Klici kulturnic in kulturnikov ostajajo nekje v nemem limbu. Zato je čas, da minister odide. Hvala.

Kljub temu da smo tu že toliko ur in smo že večkrat drug drugemu očitali in tudi odgovorili na določene očitke, ne morem mimo dejstva, kako se danes vladajoča stranka otepa tistega, kar je bila še včeraj tako zloglasna nacionalna tiskovna agencija, ki je nastala kot alternativa STA. Gospa Jerajeva je rekla v mikrofon, da stranka SDS s tem projektom nima nič, kar ni res. Gospod Ernecl je večkrat izjavil, da je član stranke SDS. Še več, omenim samo enega gosta na njegovem portalu, to je bil gospod Kovšca, predsednik Državnega sveta, in mnogi tudi vaši vidni člani, celo na spletni strani so se pojavljali kot podporniki tega projekta. Gospod

Ampak dokler vam ustreza, gojite to ideologijo, ko ta ideologija preraste v nedopustno, potem se je otepate in od nje bežite. To so dejstva in jih ni moč zanikati. V vašem primeru bi bilo bolj modro ne govoriti tega, da stranka SDS nima nič, kajti vsakič znova bomo obnovili to dejstvo, da je gospod Ernecl član stranke SDS. Toliko, podpredsednica, da bomo razčistili to dejstvo.

SDS):** Gospod Matjaž Nemec lahko še stokrat ponovi laž, gospod Ernecl ni član stranke SDS. Tudi ne vem, od kod bi njemu podatki, kdo je naš član. Najbrž bolj mi vemo, kdo je naš član pa kdo ni naš član. To je laž. On ni član.

Gospod Nemec je želel besedo. Izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Kot predlagatelj, spoštovani, imam še veliko časa, tako lahko še razpredam o tem, ampak bomo takoj zaključili. Sam gospod je to izjavil. Ne vi ali pa jaz, ampak sam gospod je to rekel. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobijo besedo še minister ter predstavnika predlagatelja interpelacije. Besedo ima minister za kulturo dr. Vsako Simoniti. Hvala lepa, gospod predsednik. Ob koncu lahko rečem, da je drugi dan te interpelacije potekal potekal veliko bolj mirno kot prvi dan. Nekateri predstavniki opozicije so celo govorili vsebinsko na način, ki omogoča sodelovanje. zavračam tiste predstavnike, ki tukaj govorijo na način, kot da so predstavniki vseh samozaposlenih kulturnikov in kulturnic, ali pa celo, da so predstavniki vse kulture, ker to enostavno niso. Sam lahko rečem, da zavračam tudi interpelacijo v vseh točkah, ki so bile tu podane. Mi smo podali temeljit, celovit odgovor na gosto tiskanih Ti odgovori temeljijo na dejstvih, na natančnih in argumentiranih odgovorih, ki vsakemu razumnemu in neobremenjenemu zainteresiranemu človeku povedo, da so očitki v tej interpelaciji popolnoma neosnovani in vredni popolne zavrnitve. Opazil sem, da tisti, ki so obtoževali, ponavljali eno in isto, pravzaprav teh odgovorov sploh niso prebrali, kar jim pravzaprav zamerim, če rečem tako. Menim, da delam v korist slovenske kulture in da ne delam v korist različnih interesnih omrežij in lobijev. Upam, da bo interpelacija padla.

Kultura ni hobi, kultura je delo in zahteva določeno izobrazbo, status poslovno okolje in potem plačuje davke in podobno. tukaj pa se minister obnaša, kot da je nad zakonom in »Država, to sem jaz«. Veliko laži o kulturnikih smo slišali, vendar vam moram nekaj stvari še enkrat ponoviti. Veliko število samozaposlenih ni zato, ker je ta status tako zelo atraktiven in privlačen, ampak je posledica nedopustne espejizacije kulture, kajti kapitalizem in tržno gospodarstvo sta močno zarezala v ta sektor. Ravno zato je bil ta sektor v slabi koži že 30 let, kar ste tudi sami ugotavljali. Zdaj pa v času epidemije in v času skoraj popolnega kulturnega molka bi ta sektor res potreboval nekoga, ki bi ga razumel, ki bi mu pomagal, sploh pri rekordnem proračunu, s katerim se hvalite. Tako bi rabil bolj nekega tankočutnega, bolj naklonjenega ministra. Ampak žal imamo zdolgočasenega uradnika, ki svojo nesposobnost prikriva s cinizmom in aroganco, ki kulturo in kulturnike sovraži, ki je na misiji popolnega uničenja kulturnega sektorja – seveda po nareku svojega velikega vodje – in bolj deluje kot nek velik cenzor kot pa kot kulturni minister. Skratka, kaj očitamo ministru predlagatelji? Predvsem in nenazadnje kršenje zakonov, ingorantia iuris nocet, nepoznavanje prava škodi. Ne morete se izgovarjati, da za pogodbe, ki ste jih podpisovali, niste vedeli, da kršite zakone, ker niste pravnik. Na to vas je opozorilo sodišče, nato vas je opozoril Varuh. Blokada slovenskega filma. Bilo je ogromno rečenega in tukaj je krivda popolnoma na vas, vsaj zdaj, v drugi rundi blokade. Napadi na medije, vemo, kaj se je dogajalo z RTV, s četvorčkom, ki ste ga prinesli, o katerem naj bi razpravljali v štirih, petih dnevih. Komaj smo preprečili. Skratka, očitek sem slišala tudi, koliko sej Odbora za kulturo je bilo v času vašega ministrovanja. To je zame kompliment. Sklicevali smo seje, tudi dve, tri na teden, ker je bilo potrebno, ker smo morali opozoriti in ustaviti najhujše. Potem mačehovski odnos do samozaposlenih v kulturi, ko razlagate, da je samozaposleni status privilegij in seveda neupoštevanje 7. člena Ustave, ki govori o ločenosti države in Cerkve. Videli smo danes že v razpravah, kako – cerkveni uslužbenci jim rečete – imajo privilegiran položaj napram samozaposlenim. Samozaposleni dobiva 60-procentne prispevke od minimalne plače, kar posledično pomeni tudi mizerno pokojnino v starosti, kljub temu da plačuje davke in krepko dela celo življenje, medtem ko verski uslužbenci, kot jim rečete, uslužbenci največje svetovne korporacije, ki v Sloveniji ne plačuje davkov in ima gozdove, ki ste jim jih tudi vrnili, kljub temu da so bili prodani že stoletja nazaj. Skratka, obstajajo pogodbe in vi kot zgodovinar bi jih lahko tudi našli. Se pravi, tudi tu ste zavestno kršili, bi rekli, zakone in delali v smislu svoje ideologije. Skratka, samozaposleni 60 odstotkov od minimalca, verski uslužbenci, kot jim pravite, pa 100-procentov od povprečne plače. Nedopustna neenakost pred zakonom! 138 milijonov evrov, s katerimi se hvalite, da ste zagotovili; ja, ja, dobili ste najprej v roke rekorden proračun, potem pa ste razvezali fiskalno pravilo, katerega ste ravno vi, SDS, v prejšnjem mandatu mandatu najbolj zagovarjali, in Levica, mislim, da je bila edina, ki je takrat glasovala proti fiskalnemu pravilu. Vendar ste prišli z gospodinjskimi argumenti, da gospodinja ne more več zapraviti, kot zasluži in podobno. Skratka, imate razvezano malho in tudi proste roke pri zadolževanju. Dolg bodo plačevali naši otroci in vnuki in ne dovolite, da bi sploh vedeli, kam bo ta denar šel. Skratka, samozaposleni oziroma kultura od tega ne bo imela prav dosti. Mogoče ta vam všečna kultura, kot smo slišali na strani vaših poslancev, kidanje Avgijevega hleva, pa izbira, kaj je prava kultura in umetnost, kaj ni prava. Normaliziranje; o bog, rešite nas vašega normaliziranja, bog nam pomagaj! Nenazadnje spodbujanje sovraštva, ki ga stranka SDS ves čas neti. Tukaj smo poslušali o potomcih klavcev, danes, v 21. stoletju, se pogovarjamo, kdo je partizan in kdo je belogardist. Nedopustno. Mlade ljudi zanima prihodnost, dragi moji. In govorite o neki spravi, kar pomeni, da bi se zmagovalna stran oziroma ta antifašistična morala prikloniti in se opravičiti fašistični. Napadate Antifa – kot sem že rekla, Antifa moti samo fašiste.

Seveda SDS ne more poslušati, če ni tako kot oni hočejo. S spodbujanem sovraštva smo prišli, spoštovani in spoštovane, do trenutka, ko provladni rumeni jopiči sredi Ljubljane zažgejo knjigo znane mladinske pisateljice Svetlane Makarovič Čuk na palici in rečejo, da njena dela sodijo samo v smeti. Prišli smo v fazo, ki ki si je ne želimo, in vse to zato, ker SDS kar naprej bije kulturni bolj. Bijete boj tudi z nevladniki. Dovolj je en tvit vašega Janeza

je o reperju STA poročala, pa to, koliko več šteje kot o obisku Orbana. In se ve, Zlatko in STA, oba sta ga fino nadrajsala. Nevladniki, vrhunski ustvarjalci, so napadeni, pozna pa jih Evropa in cel svet. Z mednarodnimi razpisi so znatno prispevali k proračunu, zato jih tudi vse države podpirajo. Vi jih mečete ven, zmerjate jih z lenuhi, zažiralci v proračun in tako naprej. In koga v resnici ven mečete? Center za slovensko književnost; filmske producente Slovenije, ki delajo izvrstne filme, ki so znani povsod po celem svetu; društvo NSK, Leibach, najbolj znano slovensko skupino; Škuc, En knap, festival Kino otok, Mesto žensk, Plesni teater Ljubljana, Zavod za sodobno umetnost Ljubljana, Ustanovo Gallus, Vertigo in tako naprej. Zraven pa pozabite povedati, da ti ljudje prinašajo za majhen vložek naše države veliko denarja in veliko slave in prepoznavnosti Slovenije. Nikoli pa ne dvomite, zakaj Zavod sv. Stanislava dobi skoraj 70 milijonov, zakaj Zavod Antona Martina Slomška skoraj 40 milijonov, Ozara skoraj 30, Zavod sv. Frančiška Saleškega 24 milijonov, Zavod sv. Cirila in Metoda 12 milijonov, Dom sv. Jožefa 11 milijonov 319; problem pa je 10 milijonov prispevkov za samozaposlene v kulturi, ki živijo od tega, delavci v kulturi, ki plačujejo davke, izstavljajo račune. Rekla bom, minister: sramota, sramota, sramota. Takega ministra kultura ne potrebuje. In zato je danes, kolegice in kolegi, ne samo ena interpelacija ministra z desne opcije, danes se odločamo, ali bomo, potem ko smo izgubili gospodarstvo, izgubili tudi kulturo. In potem, dragi moji, nas več ni. Danes, na materinski dan, kot ste ga že večkrat voščili, je, zame vsaj, zgodovinski trenutek, ki se bo zapisal v spomin, pa ne samo kulturnikov, ampak cele Slovenije. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima še predstavnik predlagatelja Matjaž Nemec. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, spoštovani predsednik. Dovolite mi, spoštovani, da po tretji interpelaciji v tednu dni lahko ugotovim, da je po interpelaciji, pri kateri smo sodelovali in se je dotikala ministrice za šolstvo, v drugemu delu ministra za delo, in pri nobenih od dveh ni bilo toliko nekulturnega dialoga, kot smo ga bili priča v zadnjih dveh dneh. Za razliko od preteklosti, ko smo velikokrat izmenjevali med poslankami in poslanci različnih poslanskih skupin svoja mnenja in kjer so se ta kresila, je tokrat za razliko prav minister bil tisti, ki je prednjačil v posmehovanju, zmerjanju, žaljenju, poniževanju. Torej, minister za kulturo, ki bi moral ne samo razumeti kulturo, ampak jo živeti, nam je dejansko predstavil šov nekulture z željo, da mu preprosto nastavimo drugo lice. Torej po načelu položaja moči, seveda s svojo oholostjo, skrito za neko podobo velikega intelektualca, z vsem dolžnim spoštovanjem. to gesto – precej ostra, kar je bilo moč videti tudi v medijih, in mislim, da so se prebivalke in prebivalci dodobra prepričali, s kom imajo opravka, in to v času, ko se zelo radi ne samo vi, tudi mi, pohvalimo z rekordnim proračunom, kot ga še ni bilo. Ampak z edinstvenim paradoksom, ki ga kultura tudi še ni doživela. Torej, na eni strani imamo polno malho, na drugi strani imamo imamo kulturnike, ki so na beraški palici. To je razumevanje kulture na način, ko bi morali razumeti čas in prostor in razumevanje o svobodi kulture. Torej, osvobajanje kulture na način, da je ne omejujemo. Seveda retorika nekaterih je bila tudi ta, da se je opredeljevala do dobre, slabe kulture, všečne in nevšečne kulture in do tiste kulture, ki je vredna, da jo država tudi podpre. spoštovani kolegice in kolegi, smo sredi največjega kulturnega molka od osamosvojitve dalje. Danes imamo priložnost, da ta kulturni molk prekinemo. Ne samo na način, da se zahvalimo nekulturnemu ministru, ampak da dejansko osvobodimo kulturo na način, da bo končno ta svobodna. Zato vas prosim, tisti, ki imate še občutek ne samo za domoljubje, ampak predvsem za kulturo, da danes glasujete za interpelacijo in s tem boste dali glas za slovensko kulturo. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Zaključujem razpravo o interpelaciji. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Predlagatelji interpelacije predlagajo zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju in ga razreši s funkcije. S tem mu preneha funkcija ministra. skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministru izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine kolegica Lidija Divjak Mirnik. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. V LMŠ menimo, da kulturna politika ne sme bazirati na ministrovem stališču, koga mara in koga ne mara, ampak razumeti mora potrebe družbe, etične norme, dialog, razumeti mora, da mora omogočiti sobivanje vseh kulturnic in kulturnikov različnih ideoloških zaledij in ne povzdigovati enih in onemogočati tistih, ki prinašajo kritično misel v družbeni prostor. Nesporno je, da skuša vladajoča oblast svoje vrednote vcepiti v družbene sisteme in tudi podsisteme naše družbe. V enem letu spremljanja številnih vznikov žarišč na področju kulture je seveda postalo jasno, da iskren dialog in vključevanje izpodriva perfidna in skozi prizmo demokracije skrajno pritlehna in nevarna strategija, ki vodi v vzporedno realnost, za katero se pred 30-imi leti v Sloveniji Slovenci nismo odločili. V LMŠ smo prepričani, da bi moral gospod minister Simoniti odstopiti, ker se za uresničevanje svojih ciljev poslužuje makiavelističnih metod, ki prinašajo razdor v družbo in seveda negativno sprevračajo javni interes v kulturi. V LMŠ smo prepričani, spoštovani gospod minister, da uničujete tudi neodvisen, neideološki svoboden medijski prostor, da politično kadrujete, da diskreditirate novinarsko delo in novinarje ter stopnjujete tudi politični pritisk na neodvisne medije do točke njihovega zloma. Lep primer za to je STA in RTV. Vsled vsega, kar smo slišali v zadnjih dveh dneh, bomo seveda v LMŠ interpelacijo, ki smo jo tudi sopodpisali, podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

40. (Za je glasovalo 43.) (Proti 40.) Ugotavljam, da ministru za kulturo nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda petnajst minut prekinjam 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16 uri 15 minut.

Naj vas na začetku te točke, s katero se predlaga vpis znakovnega jezika v ustavo, obvestim, da bo ta točka tudi tolmačena v slovenski znakovni jezik in sprotno podnaslovljena. Podnaslovi so dostopni na teletekstu Radiotelevizije Slovenije. Posebej zato pozdravljam tudi vse, ki nas danes spremljajo preko teh dveh možnosti. Predlog akta je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga akta dajem besedo predstavniku Vlade Cvetu Uršiču, državnemu sekretarju. Izvolite.

Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Za sporazumevanje in jezik ter pravica do njune uporabe so bistveni za socialno vključevanje in uveljavljanje temeljnih človekovih pravic vseh državljank in državljanov. Potreba po komunikaciji in jeziku ter pravica do nje je bistvena za to, da je človek lahko človek. Gluhe osebe, naglušne osebe, osebe s polžjim vsadkom in gluhoslepe osebe zaradi okvare sluha nimajo enakih pravic, nimajo enakih možnosti pri uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije in mednarodnih dokumentov. Pomembnost komuniciranja in jezika za te osebe tako bistvena za kvaliteto življenja, zato da lahko uveljavljajo svoje temeljne pravice, zato da so lahko, kot sem rekel, ljudje, ki živijo podobno, kot živimo mi, ki smo slišeči. Osebe z okvaro sluha v Sloveniji za komunikacijo uporabljajo slovenski znakovni jezik. Slovenski znakovni jezik je poseben vizualno-znakovni sistem uporabe rok, mimike, obraza, oči, ustnic in gibanja telesa. Prav tako se slovenski znakovni jezik razlikuje od znakovnih jezikov drugih držav. Slovenski znakovni jezik ima svojo strukturo, ki ni enaka slovenskemu govornemu jeziku slovenščini, zato se slovenščina ne more dobesedno prevajati v kretnje. Slovenski znakovni jezik ima tudi drugačno slovnico, je materin, avtohton jezik gluhe skupnosti v Sloveniji, popolnoma neodvisen od slovenščine. Za razliko od slovenščine ne spada v slovansko jezikovno skupino. Z umestitvijo slovenskega znakovnega jezika v ustavo bo tako Slovenija za Avstrijo, Finsko, Madžarsko in Portugalsko postala peta država v Evropi, ki bo imela znakovni jezik vpisan v ustavo, in prva država, ki bo imela v ustavo vpisan tudi jezik gluhoslepih. Hvala Ustavni komisiji, hvala strokovni komisiji, ki jo je imenovala Ustavna komisija, za opravljeno delo in za dobro pripravljeno pripravljeno utemeljitev za nadaljnjo obravnavo predloga za umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Hvala lepa. Predlog akta je kot matično delovno telo obravnavala Ustavna komisija. Besedo dajem predsedniku komisije mag. Dejanu Židanu za predstavitev poročila. Izvolite. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavko, gospa tolmačka in ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Ustavna komisija je na 2. seji in na njenih štirih nadaljevanjih obravnavala Predlog za začetek postopka za dopolnitev drugega poglavja Ustave Republike Slovenije. Predstavnik predlagatelja, torej predstavnik Vlade, je uvodoma predstavil predlog dopolnitve Ustave z novim 62.a členom, ki bo uredil položaj slovenskega znakovnega jezika na ustavni ravni. V nadaljevanju je Ustavna komisija ustanovila strokovno skupino in začela z razpravo o predlogu za začetek sprejemanja nove določbe ustave. Poslanca italijanske in madžarske skupnosti sta na začetku obravnave predloga opozorila, da bi kazalo v besedilo novega člena ustave urediti tudi položaj znakovnega jezika obeh narodnih skupnosti, čemur je pritrdila tudi strokovna skupina. Slednja je v prvem mnenju po podpori vseh njenih članov predlogov, da se začne ustavnorevizijski postopek, vladni predlog spremenila in Ustavni komisiji predlagala, da se v ustavi zagotovi svobodna uporaba slovenskega znakovnega jezika in znakovnih jezikov obeh narodnih skupnosti na območjih, kjer slednji tudi živita. V razpravi so bila nato izražena nasprotovanja, da bi morala Slovenija skrbeti tudi za razvoj italijanskega in madžarskega znakovnega jezika, ki ga uporabljata narodni skupnosti. V nadaljevanju prve faze je potekala tudi razprava o dopolnilu besedila strokovne skupine, ki je prisluhnila potrebam manjše skupine naših državljanov, in sicer za gluhoslepe sodržavljane in uporabe njihovega jezika. Strokovna skupina je v dodatnem mnenju sprejela pripombe članov komisije, da bi naša država skrbela za razvoj znakovnega madžarskega in italijanskega jezika, ki ga uporabljata narodni skupnosti, posledično pa zadolžila pristojne za razvoj slovenskega znakovnega jezika. V omenjenem mnenju je predstavila tudi položaj gluhoslepih in upravičenosti, da se uporaba in razvoj njihovega jezika zagotovi na ustavni ravni. Strokovna skupina je tako svoje ugotovitve strnila v popravljen predlog stališča Ustavne komisije o osnutku Ustavnega zakona, katero je bilo v nadaljevanju soglasno podprto tako s strani članov kot tudi na seji sodelujoče Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je sodelovala v razpravi od samega začetka, ter na zadnjih dveh nadaljevanjih sodelujočega Združenja gluhoslepih Dlan. Ustavna komisija se je glede na jasno izraženo voljo in sporočilo predstavnikov predlagatelja ter članov komisije zavzela za pospešitev postopka sprejemanja ustavnorevizijskega predloga na temelju predlaganega stališča strokovne skupine o osnutku Ustavnega zakona s ciljem, da bo novi 62.a člen sprejet še pred začetkom predsedovanja Slovenije Evropske uniji. Naj ob tem spomnim, da je Slovenija bila namreč ob prvem predsedovanju leta 2008 med prvimi državami, ki je ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov, ob tokratnem predsedovanju pa bi se Slovenija lahko pridružila štirim državam, ki že urejajo znakovni jezik na ustavni ravni, ter bila prva država na svetu, ki temu dodaja pravico svobodne uporabe jezika gluhoslepih. Spoštovane, spoštovani, Ustavna komisija je soglasno, torej s potrebno več kot dvotretjinsko večino navzočih članov, sprejela sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da z enako potrebno večino sprejme odločitev, da se začne postopek za dopolnitev drugega poglavja slovenske ustave z zapisom novega 62.a člena, ter predlaga, da po opravljeni razpravi o osnutku Ustavnega zakona poslanke in poslanci sprejmejo predlog stališča Ustavne komisije o osnutku Ustavnega zakona, ki je sestavni del poročila. Naj omenim, da ima predlagano besedilo popolno podporo tudi Zveze gluhih in naglušnih Slovenije in Združenja gluhoslepih Dlan. Prav njihovi člani upravičeno pričakujejo, da jim bo država z našo odločitvijo prisluhnila in jim z zapisom v ustavo zagotovila na najvišji pravni ravni svobodne pravice uporabe njihovega jezika ter zagotovila razvoj slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Zato sem prepričan o sprejetih pozitivnih odločitvah glede nadaljevanja ustavnorevizijskega postopka. Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem članicam in članom Ustavne komisije in strokovni skupini za do sedaj opravljeno delo ter ob tem tudi službam Državnega zbora, ki omogočajo, da se današnje obravnave te točke na seji zbora ter vseh naših sejah komisije tolmači tudi v znakovni jezik in s tem omogoči sodelovanje tudi uporabnikom tega jezika. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev in Jurij Lep. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državni sekretar z ekipo, spoštovana gospa strokovnjakinja za znakovni jezik, kolegice in kolegi, vsem želim lep dan! Ena najpomembnejših dolžnosti sodobne in napredne države je zagotavljanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustava je temeljni pravni akt v Republiki Sloveniji, s katerim se mora vsem osebam na enakopravne način zagotavljati človekove pravice in vzpostavljati izhodišča za enake možnosti vseh. Lahko rečemo, da je vsaj posredno pravica do uporabe znakovnega jezika že vnesena v našo ustavo, in sicer v 62. členu. Ta člen pravi, da ima vsakdo pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določa zakon. Iz tega posredno sledi, da se skozi ta člen ustave že zagotavlja realizacija enakih možnosti gluhih na vseh področjih družbenega življenja. Ker slovenski znakovni jezik ustavno ni opredeljen ne kot uradni ne kot manjšinski jezik na območju Slovenije, njegovo uporabo uravnava v prvi vrsti krovni zakon, to je Zakon o uporabi slovenske znakovnega jezika. V njem se posebej opredeljujejo pravice uporabnikov slovenskega znakovnega jezika na vseh življenjskih področjih. Možnost uporabe znakovnega jezika je predvsem nujni pogoj za polno uživanje številnih pravic ljudi z invalidnostjo, kot je gluhota in naglušnost, zlasti pa pravica do izobraževanja in usposabljanja za aktivno samostojno in kvalitetno življenje v družbi. Komunikacija, razumevanje in sporazumevanje so ključni za socialno vključenost v družbo. Kot je bilo predstavljeno na eni izmed sej Ustavne komisije, je analiza zatečenega stanja, kljub temu da je gluhim šolanje na naših tleh omogočeno že 120 let, pokazala, da je zgolj en procent te populacije visoko izobražen. Tudi na splošno gluhi žal ne razpolagajo s strokovno izobrazbo, s katero bi lahko uspešno konkurirali na trgu delovne sile. Služba oziroma delo pa je osnova, ki zagotavlja dostojne dohodke za preživetje in neodvisnost od socialnih transferjev. Je temeljna človekova pravica, ki pa jo je moč, kot rečeno že uvodoma, udejaniti samo ob vzpostavljenih enakih možnostih tako na področju izobrazbe kot kasneje v samem aktivnem zaposlovalnem obdobju. To sta samo dve pomembni okoliščini, ki vplivata na kvaliteto našega življenja, sta pa osnovi, da se lahko kvaliteta življenja izboljša tudi na splošno. Znakovni jezik je vpisan v ustavah štirih evropskih držav: v finski, madžarski, avstrijski ter portugalski ustavi. Republika Slovenija bi tako, v kolikor bi temu danes z dvotretjinsko večino zagotovili začetek procesa spremembe ustave, postala peta na evropskem zemljevidu. Tekom postopka pred Ustavno komisijo se je prvotno vloženo besedilo s pomočjo imenovane strokovne komisije ter pobud in pripomb poslancev ter druge strokovne javnosti že nekoliko spremenilo. V Poslanski skupini Desus pozdravljamo zadnji predlog besedila za dopolnjevanje ustave z zapisom izrecnega priznanja svobode uporabe znakovnega jezika in zagotavljanja njegovega razvoja. Dodatno se ob vnosu znakovnega jezika, ki ga uporabljajo gluhi, v ustavi posebej omenja še jezik gluhoslepih. Tudi glede tega nimamo zadržkov, saj preprosto gre za to, da se ne sme izpustiti kakšen izmed načinov sporazumevanja tistih, ki jim je to zaradi zdravstvenih razlogov in na nam poznan običajen način sicer onemogočeno. Ker sta na našem območju kot uradna jezika že priznana jezika tudi dveh manjšin, seveda nikakor ni odveč, da se v polje ustavne kategorije vključi še znakovni jezik v italijanščini in madžarščini. Ali bomo ostali pri predloženem besedilu, je še stvar nadaljnje razprave, ki se bo odvila, če danes potrdimo sklep o tem, da se začne postopek za spremembo ustave. Poslanci naše poslanske skupine bomo ta sklep seveda z veseljem potrdili. Hvala lepa. Zmago Jelinčič Plemeniti bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Ustava je akt, ki oblikuje državo, ki je najvišji akt in ki mora vsebovati samo tiste osnove, ki konstituirajo državo, njene prebivalce, njene državljane. Ko smo delali, ko so delali ustavo, so ustavo delali pesniki in zato, ker so jo delali pesniki, je slaba ustava. Marsikaj je treba spremeniti, popraviti in do zdaj se je ustava spreminjala že desetkrat, vendar nikoli ne v tistih pomembnih zadevah, ki bi okrepili slovensko državnost, ampak v nekih marginalijah in tudi danes govorimo o zadevi, ki ne sodi v slovensko ustavo. Imamo zakon, ki zadeve ureja, sprejeli smo resolucijo Evropskega parlamenta in to je dovolj. Vpisovanje tega jezika v slovensko ustavo je prvi korak k vpisovanju hrvaške manjšine v Sloveniji, srbske manjšine v Sloveniji, albanske manjšine v Sloveniji, zambezijske manjšine v Sloveniji in še cele kopice tega. Pravim, še enkrat, da to ne sodi v ustavo. Ustava je drugi akt, drugačen akt, vsebina tega predloga pa je že ustrezno urejena. Če pogledamo po svetu, vidimo, da je znakovni jezik ustavna materija v štirih državah – Finska, Portugalska, Avstrija, Madžarska. Ostale države vedo, da to ni ustavna materija, to je zakonska materija in zakonska materija pri nas je dovolj eksaktna, točna in določna, da tega ni potrebno pisati v ustavo. Ne vem, kako večina gleda na slovensko državo in državnost. Zelo slabo, parcialno. Nekateri so zaradi tega, da bodo prepoznavni, pripravljeni v ustavo poriniti karkoli, drugi, ki pa se bojijo pokazati svoje mnenje, seveda tiho prikimavajo, ampak, ko jih srečaš na hodniku, pa rečejo, pa jebemti, saj res, saj to ne gre noter, ampak veš kaj, moramo biti za. Kaj morate biti za? Ali ste odgovorni državi ali ste odgovorni trenutnim preferencam nekaterih oziroma da izpadete lepi pred javnostjo? Javnost bo tako ali tako čez čas ugotovila, da ste brcnili v temo, da ste zlorabili institut popravljanja države in ste naredili veliko napako. Po drugi strani pa ustava ne določa svetosti lastnine. Vsak lopov, vsak vlomilec lahko pride v hišo, ti pokrade karkoli in ne samo če ga človek nalomi, ko ga dobi, ampak če pade po stopnicah in se poškoduje, lahko ta vlomilec toži lastnika. Kretenizem non plus ultra! Če pogledamo, ali se je kdo spomnil, da bi to zapisali v ustavo? Ne, ni se spomnil. Italijani so sprejeli zakon, ki določa, da kdorkoli vdre nekomu v stanovanje, da tisti, ki se brani in ki brani svojo lastnino, ni kazensko odgovoren, zato ker se je branil, in tudi, če je tistega lopova dobro pretolkel. A ne, mi smo država, ki bo sprejemala vse mogoče kozlarije, vse mogoče kozlarije, ampak, da bi ščitili tistega, ki si je pridobil neko lastnino z delom in je šparal zadevo, potem pa pride noter nek lopov, pokrade vse skupaj, bo pa kaznovan, ker je branil sebe in svojo družino in svojo lastnino. Če pogledamo še presek teh kriminalcev, kakšen je, bomo prišli do čudnih rezultatov; da je 80 procentov teh kriminalcev iz tujih logov in ti iz tujih logov prišli kriminalci imajo zaščito. Namesto da bi se pravniki, ki jih je baje tukajle v parlamentu kar nekaj, da bi se lotili tega problema – neee! Zato da si bo nekdo postavil spomenik, bomo zdaj, boste – Slovenska nacionalna stranka tega ne bo podprla –, vi boste zapisali ta jezik gluhoslepih v ustavo. Pa ne razmišljate, kaj bo naslednji korak? Ne, verjetno niti ne morete, ne zmorete tega razmišljati. Prvič, ker ne zmorete, in drugič, ker vam je vseeno. Ampak enim, nekaterim v slovenskem parlamentu pa ni vseeno, kaj se dogaja z našo državo in z najvišjo državno listino, to je Ustavo Republike Slovenije. Ne vem, kaj bi rekel. Težko je reči še kaj več. Tako ali tako govorim gluhim, ne samo gluhim, rekel bi tudi bedastim in nerazgledanim, ki ne poznajo tudi drugih ustav, ki mislijo samo na trenutno korist, takšno ali drugačno – ali politično ali kakšno drugačno –, in so pripravljeni negirati osnovne postulate. Res pa, da marsikaterega od teh osnovnih postulatov v Ustavi Republike Slovenije ni in tisto bi morali popravljati. Ampak ne, tistega ne bomo popravljali. Mi bomo delili bombončke, predvolilne bombončke, da bo nekdo dobil 70 glasov več, kot bi jih dobil drugače. Ampak da vam povem, tudi tisti, ki uporabljajo znakovni jezik, tudi tisti razmišljajo in mnogi od tistih razmišljajo bistveno bolj državotvorno kakor večina tukajle notri v tem državnem zboru, za katerega vedno vedno bolj razmišljam, da je ta okroglina oziroma ta okrogla formacija zato, ker štirioglatih cirkusov ni. Žalostno je, da je treba na ta način povedati resnico. Resnico sprejeti je težko, marsikdo jo po tihem sprejema, nima pa, kakor pravijo, jajc da bi reagiral drugače, da bi povedal: jaz pa nisem za to. to. V Slovenski nacionalni stranki pa smo takšni, da povemo, kar mislimo, da se ne skrivamo za floskulami, da se ne skrivamo za nekimi paravani in da ne pritrjujemo, kot pravijo nekateri, populističnim izjavam in zahtevam nekaterih, da je treba marsikaj narediti samo zato, da bo mir v hiši. Miru v hiši na tak način ne bo, kajti na tak način miru v hiši nikoli ni bilo. Enkrat bo vse skupaj izbruhnilo, in ko bo izbruhnilo, se bo črtalo marsikaj, verjetno tudi marsikaj dobrega. Zagotovo pa je potrebno marsikaj dobrega uvesti v to našo ustavo.

Hvala lepa. Prosil bi tudi vse ostale, da se bolj posvetijo točki dnevnega reda pa tudi nivoju, ki pritiče temu državnemu zboru, čeprav je tista točka prej precej spustila raven. Nadaljujemo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Felice Žiža bo predstavil stališče poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Izvolite. Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani državni sekretar in ostali gostje! Egregio vice presidente della Camera di Stato e un cordiale saluto a tutti i presenti! Uraim! V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti vemo resnično, kaj pomeni uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Javna raba materinega jezika spada v bistvu med človekove pravice in je temelj obstoja in razvoja vsake skupnosti. Seveda to za nas pomeni uradna in enakopravna raba italijanskega in madžarskega jezika na območju občin, v kateri živita avtohtoni narodni skupnosti. glede spremembe ustave smo za to, da se podpre predlog dopolnitve ustave za gluhe, naglušne, gluhoslepe in za osebe s polžjimi vsadki, da v bistvu se zagotovi njim, da se lahko javno uporablja slovenski znakovni jezik. Ta je za omenjene skupnosti državljank in državljanov materin in avtohton jezik. Ker so v naši skupnosti med našimi pripadnicami in pripadniki tudi gluhi, naglušni, gluhoslepi in osebe s polžjimi vsadki, pozdravljamo, da se v ustavi uredi pravico do svobodne rabe znakovnih jezikov tudi v italijanskem in madžarskem jeziku. Seveda, tako kot je že bilo povedano, za sam razvoj omenjenih dveh jezikov bosta pa poskrbeli Republika Italija in Madžarska. V italijanski in madžarski narodni skupnosti se iskreno zahvaljujemo za podporo in sodelovanje pri sprejemanju in dopolnitvi ustave predvsem predsedniku Ustavne komisije mag. Dejanu Židanu, strokovni skupini, poslancem in vsem ostalim, ki so aktivno sodelovale pri tem procesu. Hvala. Hvala lepa. Mag. Branko Grims bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Na današnji seji govorimo o stvareh, s katerimi se je Slovenija na mednarodnopravnem področju že zavezala. Gre za vprašanje pravice do komunikacije, gre za vprašanje pravice do vključenosti, gre za vprašanje ustvarjanja enakih izhodiščnih možnosti za vse in vsakogar. To je ustavna norma, s tem smo zavezani s slovensko ustavo in z ratificiranimi mednarodnimi akti. Danes govorimo o vrednotah; o vrednotah, kot sta po eni strani varnost, po drugi strani zdravje, ki sta med seboj primerljivi. Predvsem po tem, da se zavemo, kako dragoceni sta, kako pomembni sta v trenutku, ko jih izgubimo, ko jih nimamo in ko se pokažejo vse tiste težave, s katerimi se običajno ljudje v življenju niti ne srečujemo. Za te ljudi danes v resnici gre.

oziroma v najslabši kombinaciji, ki je za človeka najbolj usodna, celo obojega hkrati. Praviloma je izguba sluha povezana tudi s nemostjo oziroma s težavo z glasovno komunikacijo, kar je seveda razumljivo. Danes zaradi tega končujemo postopek, ki smo ga začeli že v času, ko sem sam vodil Ustavno komisijo in se je vlekel kar dve leti. Gre za vprašanje, kako in na kakšen način izraziti voljo, narediti tisto odločilno gesto, da se pokaže, da tudi tem ljudem želimo omogočiti enakopravno sodelovanje v družbi, da se polno vključijo kot soljudje v vse aktivnosti, ki so v družbi možne, in za kar je seveda prvi pogoj, da v največji meri omogočijo oziroma vzpostavijo komunikacijo sami med seboj in seveda z vsemi ostalimi člani slovenske družbe. Zanje je ta pot pač znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi oziroma gluhonemi, gluhonemi, in poseben jezik, ki ga uporabljajo gluhoslepi. Kar nekaj časa je po postavitvi potrebovala strokovna komisija, da je pripravila ustrezno rešitev, ki jo v SDS ocenjujemo kot dobro podlago za nadaljnje delo, saj rešuje obe vprašanji, o katerih danes govorimo. Gre torej za izraz volje, ki ga zapišemo v ustavo, da smo vsi enakopravni člani te družbe, da vsak državljan, vsaka državljanka dragoceno prispeva in da je po drugi strani družba zavezana k temu, da ji omogoči, da po najboljših močeh polno sodeluje na kateremkoli področju družbenega življenja; se pravi, celovito in na človeka vreden, spoštovanja možen način. Iz tega razloga v SDS v celoti podpiramo predlog, ki je pred nami, in bomo zanj tudi soglasno glasovali. Ker gre tukaj za odnos do sočloveka, za odnos, ki pravzaprav temelji na nekih temeljnih vrednotah, opozarjam o tem v svojem imenu, v imenu Poslanske skupine SDS in v imenu celotne Slovenske demokratske stranke tudi na simboliko današnjega dne. Kajti danes je materinski dan in materinstvo je najpomembnejše in najlepše poslanstvo in šele v luči tega poslanstva vse, o čemer govorimo ta trenutek, smo govorili in bomo govorili, dobi svoj smisel. Zaradi tega dovolite, da v svojem imenu, v imenu Poslanske skupine SDS in v imenu Slovenske demokratske stranke kot celote vsem mamam, vsem, ki to še boste, in vsem tistim, ki bi to želele, iskreno čestitam za materinski dan.

Lep pozdrav vsem skupaj, pozdravljam svojo kolegico. Sem vesel in počaščen, da lahko danes prevaja v tem hramu demokracije. Danes smo slišali v bistvu že dva različna pristopa in prav je, da seveda tudi steče diskusija in da se opozori na nekatera stališča, različne poglede, še posebej, ko se spreminja Ustava Republike Slovenije. Ali je vpis slovenskega znakovnega jezika, ki ga uporabljajo tako gluhi, gluhoslepi, vsi s polževim vsadkom in vsi uporabniki tega jezika, upravičen ali ne. Leta 2002 smo bili prepričani, da ne, saj bo Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika pravzaprav rešil vse probleme in postavil vprašanja in dileme pod tisto točko, kjer bo samo po sebi vse steklo v pravo smer. Od leta 2002 pa do danes pa smo ugotovili, da se je zakon dostikrat napačno interpretiral, ogromno institucij je govorilo, da ni pravnih podlag. Nenazadnje razvoj in izobraževanje otrok in odraslih pravzaprav poteka še vedno tako, kot je potekal praktično pred sprejemom uporabe slovenskega znakovnega jezika. Nobenega napredka. Še več, da bi rekli, da imamo zato, ker smo sprejeli Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, več izobraženih v tej populaciji, jih pravzaprav, procentualno gledano, nismo dosegli. Nismo pa dosegli predvsem zato, ker takrat nismo računali na to, da bo nastal velik upor predvsem s strani tistih, ki že imajo univerzitetno izobrazbo in znanja s področja surdopedagogike in pedagogike na različnih ravneh, tako na osnovnošolski, srednješolski in visokošolski ravni, kjer poučujejo otroke na tem področju, da se bojo pravzaprav morali srečati z jezikom, ki bi se ga morali naučiti in znati. Do danes se jih večina pravzaprav tega ni naučila, tolmači slovenskega znakovnega jezika pa niso mogli zapolniti te vrzeli in tega primanjkljaja, ki ga je ta kader pri izobraževanju pravzaprav imel. Še več, Še več, gluhi študentje, ki so uporabljali slovenski znakovni jezi, so si celo preko sodišča morali izboriti pravico, da je fakulteta lahko začela delati rezervacije sredstev za to, da bi lahko uporabljali tolmače slovenskega znakovnega jezika. Mi pa vsi dobro vemo, da če si je slovenski narod hotel izboriti neodvisnost, samobitnost in predvsem eno identiteto, je moral v prvi vrsti najprej se prikloniti svojemu jeziku in mu dati pravo mesto. In enako delajo pravzaprav tudi ljudje, ki uporabljajo in častijo svoj jezik, to je slovenski znakovni jezik. Najprej mu je dati treba ustrezno mesto. Veste, leta 2002 so na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije pravzaprav razmišljali, da bi spremenili ustavo, in takrat so dobili očitek, češ ustava je jasna, človekove pravice so jasne in 14. člen je hudo jasen, tam je vse zapisano, vsi smo enakopravni pred zakonom. No, to se seveda ni zgodilo. Še več, samo 10 let pred tem dogodkom, preden smo sprejeli Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, se sramežljivo ni upalo v institucijah reči, da gre za slovenski znakovni jezik zaradi tega, ker tega stroka v resnici ni hotela in ni želela priznati. Govorili o besedni zvezi totalna komunikacija in na nek način poskušali seveda razmejiti dve skupini, ki sta se borili ne samo v slovenskem prostoru, tudi v bivšem jugoslovanskem prostoru, če gledamo razvoj tega jezika, da v resnici gre za tiste, ki hočejo in so prepričani, da je treba otroke učiti samo z govorjenjem, se pravi neki vrste oralisti, in da pravzaprav so celo trdili, da slovenski znakovni jezik zmanjšuje intelekt in možnost razvoja govora. Skratka, toliko enih neumnosti, kot se je dogajalo na tem področju, je pravzaprav privedlo do tega, da je prišlo do spoznanja, da bo ta zakon vse uredil. S spremembo in vpisom v ustavo pa seveda ta jezik dobiva neko drugo razsežnost in drugo kategorijo; dobiva ustavno kategorijo. In kar je še bolj pomembno, z vpisom v ustavo dobi tudi možnost tistega, kar vsak jezik potrebuje, če hoče biti pravi jezik, to pa je priznanje in pravica do razvoja tega jezika. Če boste zelo pozorno pogledali tekst, govorimo o priznanju o uporabi jezika in o raziskovanju, se pravi, da se razvija ta jezik. Za to pa seveda ti rabiš stroko in s tem tudi dobiš dolgoročno podlago in skrb za ta jezik. Moram reči, da sem razočaran, resno razočaran, da nekateri mislijo, da so gluhi, naglušni ljudje s polževim vsadkom, gluhoslepi manjšina. Tisti, ki to reče in da so to vprašanja, ki ne sodijo v ustavo, pozablja, da gre tako za Slovence in Slovenke, za državljane Republike Slovenije. sem razočaran, da v hramu demokracije lahko nekdo deli narod na manjšine v smislu drugorazrednih. Zato seveda pomislek in razmislek o tem, ali je vreden takšen zapis v ustavo, seveda lahko sam potrdim, da sem se pogovarjal z različnimi ustavnimi pravniki in tudi tam so bila deljena mnenja. Če so bili nekateri prepričani iz svoje iskrenosti in prepričanosti, da je ustava zapisana tako, da pravzaprav vse človekove pravice v resnici vedno lahko najdemo v ustavi, so drugi ustavni pravniki rekli, da je stvar seveda tudi kulture naroda, kako to hoče sprejeti in razumeti. In res je tisto, kar je bilo danes že rečeno, so države, ki tega nimajo vpisano v ustavi, pa znajo bolje skrbeti za te manjšine, manjšine v pravem pomenu besede, da jih je manj kot tistih, ki slišijo. Seveda je ta stvar samo po sebi umevna. Pri nas pa se je skozi leta in leta dokazovalo, da preprosto ne gre. Zato smo doživeli svojevrsten paradoks; najprej smo sprejeli zakon in sedaj gremo celo to zapisovati v ustavo. To je v bistvu samo pokazatelj, da potrebujemo bistveno večjo varnost in zaščito za razvoj in priznavanje tega jezika. Zato bomo s tem priznavanjem ne se samo poklonili jeziku, ampak predvsem dali možnost otrokom, mladostnikom in odraslim, da postanejo vsaj približno enaki in da bodo imeli približno enaka izhodišča, kot jih imamo že mi vsi skupaj. To pa je pravica do izobraževanja, pravica do storitev v javnem sektorju in pravica tudi nenazadnje, da živijo v svojem svetu, v svojem kulturnem jeziku, kje ga najbolje razumejo. Naj povem naslednje, s tem tudi zaključujem svoje stališče. Namreč, zelo malo ljudi ve, ko govorijo o slovenskem jeziku, da za njih to ni materin jezik. Materin jezik za njih je slovenski znakovni jezik. Tisti, ki tega ne more razumeti, potem tudi ne more razumeti, zakaj to danes razpravljamo in hočemo vpisati v ustavo. Zato, ker je to njihov materin jezik. Zato vas prosim, vse poslanke in poslance, v Poslanski skupini LMŠ smo to že sprejeli, bomo danes to sprejeli seveda s poslansko aklamacijo. Verjamem, da tudi večina nas vseh skupaj bo dala to podporo in če je to za nas majhen korak, verjemite, za njih je to zgodovinski korak. Hvala lepa.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana Vedno, kadar smo imeli na poslanskih klopeh predlog za spremembo ali dopolnitev ustave smo bili opozorjeni, da se ustava spreminja s tresočo roko. Pomembno namreč je, da se pri tem dejanju osredotoči na to, kaj se spreminja oziroma dopolnjuje in v kakšnem razmerju so predlagane novosti do drugih določb ustave. Socialni demokrati menimo, da je tokrat vseeno drugače. Pred nami je namreč predlog Ministrstva za delo, družino, socialne, zadeve in enake možnosti o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije z novim 62.a členom z dne 18. aprila 2019, na podlagi katerega naj bi se v ustavo zapisala nova pravica, pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika. Socialni demokrati smo predlog za začetek dopolnitve ustave podprli. Vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo je pomembna predvsem za tiste posameznike s težavami sluha in vida, ki se težje vključujejo v skupnost. Kako pomembna je medčloveška komunikacija smo v covidnem letu spoznali praktično vsi. Zato se morda šele sedaj večina nas zaveda, kako je težko ljudem s prizadetim sluhom, slepoto ali celo s prizadetostjo tako vida kot sluha, ki se ves čas soočajo s hendikepom pomanjkanja komuniciranja in težjega vključevanja v družbo, kako se težko samostojno vključujejo v izobraževanje, kako se težko zaposlujejo, uveljavljajo državljanske pravice in politične pravice ter še mnoga druga družbena dogajanja. Osebam z okvaro sluha in vida je ogroženo razvijanje komunikacijske in jezikovne spretnosti, posledično pa bo vpliva na izobraževanje, na razvoj kognitivnih sposobnosti in tudi na psihološki razvoj. Zato je sedaj res čas, da se pravica do komuniciranja in jezika za gluhoslepe vpiše v ustavo. Spoštovani! V razpravi na Ustavni komisiji so bila izpostavljena mnoga vprašanja in dileme o tem, kaj je vpis pravice do slovenskega znakovnega jezika v praksi pomeni. Strokovna komisija je opravila pomembno in dobro delo, četudi je kdo članom očital, da dolgo časa ni bilo nič, ter pripravila predlog, ki odgovarja na marsikatero vprašanje. Na Ustavni komisiji je bil predlog, dopolnjen s strani strokovne skupine, sprejet s 17-imi glasovi od 18-ih. To je bil šele prvi korak. Danes bomo naredili dodatna dva koraka. Najprej bomo, tako v Poslanski skupini Socialnih demokratov ocenjujemo, z dvotretjinsko večino podprli sklep, da Državni zbor sprejme predlog Vlade, da se dopolni Ustava Republike Slovenije, in v nadaljevanju podprli besedilo 62.a člena, in sicer navajam, »zagotovljena sta svobodna uporaba in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Na območjih občin, kjer sta uradna jezika italijanščina in madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo teh jezikov in položaj njihovih uporabnikov ureja zakon. Svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon«. Konec citata. Poslanki in poslanci Socialnih demokratov bomo predlog podprli. Zavedamo pa se, da bomo morali storiti še marsikateri korak, da se bo ta pravica dejansko udejanjila. Na tem mestu mislim predvsem na zakon, ki bo urejal svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih. Glede na to, da so predlog za dopolnitev ustave pripravili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialni demokrati pričakujemo, da se osnutek zakona že pripravlja. Na to opozarjamo zato, ker se zapis pravice do pitne vode še ni prelil v zakonodajo. Verjamem, da bomo poslanke in poslanci še v tem mandatu zmogli predlog pripeljati do konca,

Hvala Ustavna komisija je konec februarja sprejela še zadnjo odločitev glede predloga za začetek postopka za dopolnitev drugega poglavja Ustave Republike Slovenije glede vpisa znakovnega jezika gluhih in gluhoslepih v najvišji pravni akt države. Poslanski skupini SMC nas veseli, da se je ustavnorevizijski postopek glede predmetnega predloga pospešil, in tudi sam kot predsednik Državnega zbora sem se zavzel, da se predlog čim prej predloži Državnemu zboru v obravnavo, še posebej zaradi izraženega pričakovanja članic in članov Ustavne komisije, da bi Državni zbor o dopolnitvi ustave odločal do pričetka predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije. Prav tako je bil predlog za spremembo ustave s strani prejšnje vlade v parlamentarno proceduro vložen že leta 2019 in prav je, da po kakovostni razpravi, ki se je odvila v okviru Ustavne komisije in h kateri je pomembno prispevala tudi strokovna komisija, ki je svoje delo opravila dobro, svoj del opravi tudi Državni zbor. SMC si želimo, da bo Državni zbor sledil pričakovanjem gluhih in naglušnih ter gluhoslepih ter se poenotil glede začetka in tudi stališča o osnutku Ustavnega zakona in s tem naslednjo fazo ustavnorevizijskega postopka spremembe ustave čim prej zaključil. Sloveniji živi okoli tisoč gluhih oseb, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, ki jim pomeni njihov prvi materni jezik. Približno 550 oseb uporablja polžji vsadek, približno sto je gluhoslepih oseb, ki uporabljajo taktilni znakovni jezik, približno 75 tisoč oseb pa je uporabnikov slušnega aparata. Predlog za spremembo ustave je nastal na podlagi pobude njihove reprezentativne organizacije Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki jih moramo tukaj tudi omeniti, zato menimo, da mora dati Državni zbor sporočilo, da ko gre za človekove pravice ranljivih družbenih skupin, kot so invalidi, in hkrati tudi temeljne človekove pravice, kot je pravica do sporazumevanja v maternem jeziku, ni ne prostora ne časa za politična preigravanja. S predlogom se zasleduje plemeniti cilj, da se na ustavni ravni gluhim uporabnikom slovenskega znakovnega jezika in gluhoslepim uporabnikom taktilnega znakovnega jezika, zagotovi ustavnopravne podlage za ustrezne ukrepe, s katerim jim bo dejansko omogočeno polno uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih določa tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Ustava Republike Slovenije med človekove pravice in temeljne svoboščine med drugim uvršča tudi svobodo izražanja, volilno pravico, izobrazbo in šolanje, pravico do uporabe svojega maternega jezika in pisave in tako dalje. Sporazumevanje in jezik ter pravica do njune uporabe sta bistvena za socialno vključevanju in uveljavljanje temeljnih človekovih pravic. Potreba po komunikaciji in jeziku ter pravico do nje, je bistven pogoj, da je človek človek. Slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih sta materna avtohtona jezika teh skupin v Sloveniji. Uvrščata se med jezike manjšin v Sloveniji, do zdaj pa še ne uživata ustavnega varstva in sta zato kot jezika gluhe oziroma gluhoslepe manjšine v neenakem položaju. Od sprejetja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je minilo že skoraj 19 let, zato je skrajni čas za priznanje slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih kot samostojnega avtohtonega jezika gluhih oziroma gluhoslepih. Zaradi neustreznega priznanja države je bila posebna skrb za ohranjanje in razvoj zanju do sedaj predvsem na ramenih nevladnih organizacij, država pa se je šele leta 2014 oziroma 2016 odločila za njihovo umestitev tudi v slovenski šolski prostor. Ponosen sem, da bomo s to spremembo postali peta država EU, ki bo imela pravico do uporabe znakovnega jezika zapisano v ustavi, na sploh pa bomo prva država, ki bo v ustavo zapisala jezik gluhoslepih. Poslanska skupina SMC podpira omenjeno dopolnitev osnutka Ustavnega zakona. Naj bo ta sprememba dobra popotnica za vse nadaljnje korake na tem področju. Hvala lepa. Nataša Sukič bo predstavila stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav! V Levici smo vztrajni zagovorniki rešitev, ki stremijo k zagotavljanju enakih možnosti za vse, ki stremijo k izboljšanju položaja najranljivejših med nami, ranljivih posameznikov in družbenih skupin, ki stremijo k njihovi polnopravni socialni vključenosti. Zato podpiramo dopolnitev ustave, s katero se ureja področje slovenskega znakovnega jezika in zagotavlja enak položaj oseb, ki ta jezik uporabljajo. Naše stališče glede sprememb ustave je vseskozi enako. Ne sme iti samo za vpis področja ali pravic v ustavo, ampak se mora to tudi odražati, potrditi v praksi. V praksi mora to dejansko pomeniti izboljšanje za tiste, na katere se sprememba nanaša. V teku priprav besedila Ustavnega zakona smo sicer prejeli nekaj odzivov Vlade, vendar je odprtih še nekaj vprašanj. Niti ministrstva namreč še ne znajo natančno oceniti, kakšne učinke bo imel vpis znakovnega jezika v ustavo. Če želimo kot družba dejansko izboljšanje pravic oseb z okvarami sluha in vida, bodo potrebne spremembe učnih načrtov, jasne so potrebe po tolmačih na šolah in univerzah, potrebno bo uvesti nove študijske programe in tako naprej. K izvajanju ukrepov, s katerimi se uporabnikom slovenskega znakovnega jezika omogoča polno uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, nas že danes zavezujejo Konvencije o pravicah invalidov, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, polega tega pa tudi Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Zato je povsem na mestu vprašanje, ali država danes res zgledno skrbi za uporabnike znakovnega jezika. Vse to so tista odprta vprašanja, na katera ne smemo pozabiti, ko bomo ustavo dopolnili. Na to ne smemo pozabiti ne kot politika in tudi ne kot družba v celoti. Kot rečeno, v Levici bomo predlog podprli. Pričakujemo pa, da bo dopolnitev ustave, položaj oseb z okvaro sluha in vida v resnici izboljšala in jim omogočala polno uresničevanje njihovih temeljnih pravic. Na tem mestu zato ponovno pozivamo Vlado, da se jasno in nedvoumno zaveže k temu, da ta dopolnitev ne bo ostala zgolj lepa gesta, le prazna črka na papirju, kot je to žal vse prepogosta praksa. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, drage kolegice, dragi kolegi, spoštovani gospod državni sekretar! Najprej izražam iskreno hvaležnost in lepo pozdravljam spoštovani gospe tolmački slovenskega znakovnega jezika. To dejansko na nek način kaže, da se novi 62.a člen Ustave na nek način tukaj v Državnem zboru vsaj pri tej točki dnevnega reda seje Državnega zbora že izvaja. Izjemno smo veseli in srečni, da tudi vi, gledalke in gledalci, lahko to spremljate, o čemer danes tudi razpravljamo. Verjamem, da bosta gospe tolmački in kolegice in kolegi kmalu tudi stalno v naši družbi na sejah Državnega zbora. To je naš cilj in nenazadnje tudi naša naloga. Govorimo o znakovnem jeziku, ki ga ne slišimo, ampak ga vidimo. Ko govorimo o jeziku, imamo morda posebej na današnji dan asociacijo na materni jezik in dovolite mi, da tukaj citiram duhovnega vodjo združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, Jožefa Klekla starejšega, ki je pred več kot 100 leti zapisal takole: »Materni jezik, kinč predragi, ki so te nam mati dali.« Vse ste razumeli, čeprav prekmurščina in prekmurščina je seveda knjižni jezik. Razen »kinč«, to boste pa pogledali v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, v imenu Nove Slovenije napovedujem, da bomo podprli predlog sklepa, da Državni zbor začne s postopkom spremembe ustave. Ta sklep se glasi, kot ga predlaga Ustavna komisija: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade z dne 18. 4. 2019 za začetek postopka za dopolnitev II. poglavja Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o dopolnitvi II. poglavja Ustave Republike Slovenije. Gre torej za novi 62.a člen, gre torej za znakovni jezik. Zahvala na tem mestu tudi našima kolegoma v Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti, da smo prišli do skupnega mnenja, in to je, da je na območjih občin, kjer sta uradna jezika tudi madžarski jezik in italijanski jezik, zagotovljena svobodna uporaba madžarskega in italijanskega znakovnega jezika in da soglašamo, da pa za razvoj italijanskega in madžarskega znakovnega jezika poskrbita matični državi, torej Madžarska in Italija. Pa pojdimo za trenutek v čas pred našim štetjem. Močno me nagovarja danes že citirani starogrški filozof Aristotel, ki je zapisal, »ljudje se ne srečujemo kot živina na paši, ampak zato, da se bomo pogovarjali«. Da se bomo pogovarjali. Verjamem in ocenjujem, da je to bil tudi temelj, na katerem gradi pisec vladnega predloga spremembe Ustave Republike Slovenije, tukaj prisotni državni sekretar gospod Cveto Uršič, ki je besedilo predloga spremembe ustave napisal že pred dvema letoma, tam aprila 2019. Torej dve leti dolgo, predolgo smo na Ustavni komisiji tenstali, se opravičujem izrazu, to besedilo. Ampak zdaj smo tik pred ciljem. Potreba po komunikaciji in jeziku ter pravica do nje je bistvena, da je človek človek, to smo danes slišali najbrž že četrtič. Brez komunikacije posameznik v družbi ne more postati učinkovita in produktivna odrasla oseba ali obveščen državljan. Da bodo imeli uporabniki od vpisa te določbe v ustavo največ, je odvisno predvsem od Ustavnega sodišča in drugih sodišč, od parlamenta in samih uporabnikov. Od sodnikov zato, ker oni razlagajo besedilo ustave in besedam dajejo pomen, od nas poslancev zato, da bomo del pravice iz ustave prenesli v zakone, ki so izvršilni akti – upam, da se nam ne bo zgodilo tako kot z vpisom pravice do pitne vode v ustavo, kjer smo pogoreli na celi črti. Uporabniki pa bodo v postopkih pred državnimi organi in sodišči uveljavili še tisti del, ki ga Državni zbor Republike Slovenije v zakonodajo ne bo vnesel. Vesel sem tudi, da je strokovna komisija na zadnji seji Ustavne komisije pred to sejo Državnega zbora akceptirala amandma na 62.a člen, novi člen ustave, ki smo ga pripravili v Novi Sloveniji. Zaključujem in ponavljam, da bomo podprli predlog sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave. Hvala lepa. Hvala lepa. Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. **MAŠA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in spoštovani tudi gluhi, naglušni in gluhoslepi spremljevalci današnje seje, seveda spremljevalci ob pomoči prijazne gospe tolmačke! V zadnjih dveh desetletjih je slovenski znakovni jezik doživel več prelomnic. Leta 2002 je dobil svoj zakon, leta 2014 svoj dan, 2. januar, leta 2018 pa doživel vpis v nesnovno kulturno dediščino. Leta 2019 je nastala prva slovenska slovnica slovenskega znakovnega jezika. Vsem tem mejnikom se, upajmo, zdaj pridružuje še vpis tega jezika v ustavo. S potrditvijo današnjega sklepa bo namreč omogočeno, da stečejo postopki za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo in da se mu na ta način prizna status avtohtonega jezika skupnosti, ki ta jezik uporablja. Svobodna uporaba in razvoj pa ne bosta zagotovljena le slovenskemu znakovnemu jeziku, temveč tudi madžarskemu in italijanskemu. Prav tako bodo mesto v ustavi dobili tudi gluhoslepi, kar nas v stranki SAB še posebej veseli. To glasovanje bo, vsaj upamo lahko, eno tistih, pri katerem lahko izid predvidimo vnaprej, glasovanje, pri katerem v Državnem zboru ni delitev, zgolj zavedanje o pomembnosti ureditve tega področja. To so pokazale že razprave in tudi vsa glasovanja na sejah Ustavne komisije. Če se zdi kaj takšnega povsem logično, se ni treba ozreti prav daleč, da vidimo, da ni povsod tako. Že v sosednji Italiji znakovni jezik, denimo, še vedno sploh ni priznan v zakonodaji. Prav tako je zgovorno dejstvo, da se bomo z vpisom znakovnega jezika v ustavo pridružili zgolj štirih evropskim državam, ki so to uredile že pred nami, to so Finska, Madžarka, Avstrija in Portugalska. To nam bo omogočilo, da skupaj z njimi na pomembnost tega področja opozarjamo tudi vse ostale članice Evropske unije, kar je zelo pomembno tudi v luči prihajajočega predsedovanja Svetu Evrope. Toda zavedati se moramo, da bomo z vpisom v ustavo spisali zgolj eno pomembno poglavje, ogromno ji še sledi. Gluhim, naglušnim in gluhoslepim je treba ustvariti pogoje, pod katerimi bo njihov položaj čim bolj enak položaju slišečih oziroma polno čutečih državljanov in pod vsemi pogoji jim je treba onemogočiti, da bi bili v javnem življenju diskriminirani in kako drugače obravnavani od ostalih. Okolje, v katerem živijo, mora postati toliko bolj prilagojeno njihovim potrebam kot tudi njihovim zmožnosti, če hočemo, da bodo lahko tudi oni enakopravni, deležni boljšega izobraževanja, kar jim bo omogočilo lažje vklapljanje v družbo, in da bodo lahko tudi posledično dosegli boljšo zaposlitev, potem moramo temu simbolnemu dejanju kasneje dodati še niz sprememb in korakov, ki bodo prinašale konkretne rešitve in možnost udejanjanja v praksi. Trud in zanos prostovoljcev in posameznikov, ki so bili dolga leta gonilo vseh napredkov te skupnosti, mora od sedaj naprej zamenjati skrb države. Država bo tista, ki bo dolžna zagotoviti kontinuirano in sistemsko skrb za razvoj tega jezika in to seveda predvsem z zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev. Področje, kjer ključne deležnike čaka največ dela, pa je nedvomno področje izobraževanja. Vsak posameznik, vključno z gluhimi, naglušnimi in gluhoslepimi, mora imeti možnost dostopa do znanja in pridobivanja izobrazbe. Raziskava v Zvezi društva gluhih in naglušnih je, denimo, pokazala, da ima 89 odstotkov gluhih največ srednjo poklicno izobrazbo, manj kot odstotek pa dosega akademsko izobrazbo. Preslikamo zdaj ta podatek na slišečo populacijo, kako velik ja ta razkorak. Ambicij, želja in vedoželjnosti senzorno invalidnih oseb verjetno invalidnost ne zmanjšuje. ne pomeni, da je 89 odstotkov oseb dejansko želelo doseči zgolj srednješolsko poklicno šolo, temveč v mnogih primerih jasno kaže, da se jim zamet določili in začrtali neenakovredni pogoji v primerjavi s slišečo populacijo. Vsem nam, ki slišimo, je nepredstavljivo, da se v šoli ne bi mogli učiti lastnega jezika, in enako mora to postati realnost tudi za uporabnike znakovnega jezika. Posebej zato, ker posledice neustrezne ureditve kot domino efekt vplivajo in zaznamujejo celotno življenje prizadetih: šibka opismenost vodi v slabo izobraženost, ta pa v nižjo zaposljivost, slednja rezultira v slabemu gmotnemu položaju, nizkih dohodkih, odvisnosti od socialne pomoči in socialna zaznamovanost za vse življenje. Možnost izobraževanja v njihovem jeziku je torej za te ljudi nujna. Četudi smo lahko ponosni, da bomo kot eni redkih v ustavo vključili tudi gluhoslepe, pa njihov jezik zaradi vseh specifik ostaja področje, ki mu bo potrebno nameniti veliko pozornosti. Posebej pomembno je to ob dejstvu, da gluhoslepota ni le težava tistih, ki so se s to invalidnostjo rodili, ampak tudi tistih, ki jim to prinese staranje. Se pravi, nekaj kar nas čaka vse po vrsti. Nasloviti moramo tudi ta aspekt naše starajoče družbe. Vse našteto seveda ne bo izbrisalo desetletja prezrtosti in zapostavljanja, odrinjenosti, morda tudi krivic, ki so se dogajale komu od gluhih, naglušnih in gluhoslepih, upam pa, da bo bistveno spremenilo položaj in možnosti vseh tistih, za katere še ni prepozno. Predlog sklepa bomo v Poslanski skupini SAB z veseljem in soglasno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave. Prijavljeni so ostali še trije, in sicer Janja Sluga, Jani Möderndorfer in Igor Zorčič. Vidim, da Janje Sluga ni. Dajem besedo Janiju Möderndorferju. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik. Pravzaprav sem ob poslušanju samih stališč zadovoljen, ker razen ene stranke, vse stranke, poslanske skupine v Državnem zboru podpirajo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo, o čemer bomo seveda glasovali jutri. Bilo pa je kar nekaj vprašanj oziroma predvsem apelov na tem področju naslovljenih, češ, kaj potem, ko bo vpis v ustavo narejen oziroma izglasovan in ko bo ustava spremenjena. Kaj bo prva stvar, ki se bo morala zgoditi? Ena je zagotovo tista, da se bo moral spremeniti Zakon o uporabi slovenske znakovnega jezika, drugo, kar bo Vlada morala narediti, in to se bo videlo že ob naslednjem proračunu, seveda je, odpreti novo postavko financiranje slovenskega znakovnega jezika. Istočasno pa bo verjetno v strokovnih krogih tudi stekla debata, diskusija, kako uradno priznan z ustavno kategorijo jezik vnesti tudi v učne načrte. Namreč, dejstvo je, da v vsem tem času smo imeli enega glavnih problemov, to pa je, kako spraviti slovenski znakovni jezik v učne načrte tako šol, kjer so otroci integrirani, in tudi specializiranih šol, javnih zavodov, ki izobražujejo tovrstno mladino. Namreč, problem je, kot sem že nakazal, predvsem v strokovnem kadru. Sam trdim, da če so se znakovnega jezika lahko naučili ljudje, ki delajo z gluho populacijo se pravi, če imamo lahko danes zelo kvalitetne tolmače slovenskega znakovnega jezika –, je zagotovo tiste, ki neposredno delajo ali poučujejo najmlajšo populacijo, mogoče spraviti, mogoče spraviti, da bi na pedagoški fakulteti, na surdopedagogiki, imeli to kot obvezen predmet in seveda tudi eno od temeljnih vrednot, da tudi, ko takšnega strokovnjaka sprejmejo na zavod, ima znanje tega jezika. ne znam si predstavljati, da nekdo nekoga poučuje in pravzaprav ne zna niti komunicirati z njim. To je temeljna osnova, ki se mora preprosto zgoditi. Drugo pa je je z visokošolskimi institucijami, kjer se tovrstni študentje, se pravi uporabniki znakovnega jezika, poučujejo. Gre pa seveda za posebna andragoška znanja, ki bi jih ti profesorji morali imeti, ko imajo takšnega študenta v svoji predavalnici. Ne rabijo znati slovenskega znakovnega jezika, saj bi bil prisoten vedno tolmač, vendar zagotovo pa mora imeti znanje, s kom imajo opravka, kakšna so njegove vrednote, kakšen je odnos do takšne osebe. To je seveda ena od tistih prvin. Drugo pa je seveda tudi razvoj. Ne smemo pozabiti, da je slovenski znakovni jezik bil nekoč dobesedno v tej državi tudi kletvica. Namreč, otrokom so pred 120 leti preprečevali na ta način, da so jim zvezali roke na hrbtu, preden so sploh spregovorili. No, seveda danes temu ni tako. Daleč od tega. Vendar občutek in počutje pa je zelo blizu tem, kajti dostikrat nimajo možnosti se izraziti v svojem jeziku. In to je ključni problem. Naj zaključim svojo razpravo s tem, da sem zadovoljen s potekom ustavnorevizijskega postopka. Vedeti pa moramo, da z jutrišnjem glasovanjem zgodba še ni končana. Mi bomo še enkrat morali iti na Ustavno komisijo pregledat, če je slučajno še kakšna podrobnost, ki bi veljala in bi kazala pred vpisom v ustavo, da smo pozorni, ker ustave se ne spreminja kar tako, da je zapis točen in tudi smiseln. In na koncu ponovna razprava v Državnem zboru, ki se je danes že veselim. Naj vam povem, sam sem sicer vesel, da bi bilo to pred predsedovanjem Evropske unije, vendar ne samo zato, ampak predvsem in samo zaradi uporabnikov; tistih, ki ta jezik nujno potrebujejo. Hvala lepa. Hvala lepa.